Í dag tekur því sæti á Alþingi 3. varamaður á lista Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi, Lárus Guðmundsson, en 1. og 2. varamaður hafa boðað forföll.

Lárus Guðmundsson hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Forseti vill geta þess að samkvæmt starfsáætlun Alþingis var gert ráð fyrir að skýrsla utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál yrði flutt og fram færu umræður um hana fimmtudaginn 6. mars. Af því verður ekki, en horft er til þess að skýrslan verði á dagskrá síðar í marsmánuði.

forseti. Margir hafa bent á að menntamálum hafi ekki verið gert nægilega hátt undir höfði í stjórnmálaumræðunni. Því get ég verið sammála. Menntun og skólaumhverfið sem börn alast upp í er gríðarlega mikilvægur þáttur í velferðarsamfélagi. Námið þarf að vera fjölbreytt, einstaklingsmiðað og sveigjanlegt þannig að hægt sé að koma til móts við ólíkar þarfir. Starfsaðstæður og námsumhverfi þurfa að tryggja að þetta sé unnt. Námsmat þarf því einnig að vera fjölbreytt, upplýsandi, leiðbeinandi og skýrt. Samræmd próf eins og við þekkjum þau passa illa inn í þetta ferli þar sem þau mæla mjög afmarkaða hæfni nemenda. Blæbrigði og dýpt þekkingar nemenda fá lítt eða ekkert notið sín í slíkum prófum. Samræmd próf eru einnig mjög streituvaldandi fyrir ákveðinn hóp nemenda sem eiga það til að efast um þekkingu sína, verða mjög óöruggir og eiga því erfitt með að sýna hvað í þeim býr. Hæstv. forseti. Samræmt námsmat þarf að vera til þess að mæla framfarir nemenda og hugsanlega möguleg frávik en ekki til að setja mælistiku á gæði skólastarfs eða gera samanburð á milli nemenda. Nauðsynlegt er að jafnvægi sé á milli námsárangurs og félagslegrar velferðar nemenda, að hver nemandi fái tækifæri til að blómstra, læra og dafna. Til þess að svo megi verða verður að tryggja að í skólunum sé öflugt faglegt starf og að þær ákvarðanir sem eru teknar um rekstur séu á faglegum grunni með farsæld nemanda, allra nemenda, að leiðarljósi. SPEECH_END

Virðulegi forseti. Hætta á árás. Leitið skjóls. Þessi orð ómuðu úr símtækjum erlendra þingmanna sem höfðu komið sér fyrir á áheyrendapöllum úkraínska þingsins

eftir að þingfundur gæti hafist. Þetta er veruleikinn sem þingmenn úkraínska þingsins þurfa oft að búa við, að hlé sé gert á fundum vegna loftárása.

Virðulegur forseti. Flokkur fólksins stendur styrkari fótum en oft áður. Við stöndum það styrkum fótum að við erum með tíu manns á þingi og erum í ríkisstjórn og við erum búin að ganga frá því að skrá heimilisfangið okkar á Fjörgyn 1, blessa það í bak og fyrir, og við erum búin að skrá hvaða endurskoðendur við erum með. Við erum líka búin að ská að við séum stjórnmálasamtök, uppfylla þessi þrjú atriði sem á þurfti að halda. En óstyrkir eru Sjálfstæðismenn með sitt ríkisstyrkta málsgagn, Morgunblaðið, að þeir sjá allt til foráttu í þessu styrkjamáli. En þeir gleyma einu:

ári. Innanlandsflugið skiptir þær byggðir miklu máli sem fjærst eru höfuðborgarsvæðinu þar sem öll grundvallarþjónusta landsmanna er staðsett, hvort sem um ræðir heilbrigðisþjónustu, stjórnsýslu, verslun, þjónustu menntastofnana og annarra þjónustustofnana sem sinna öllu landinu.

Það er vissulega orðið allt of dýrt að fljúga innan lands en niðurgreiðslur sem fylgdu Loftbrúnni til íbúa þessara staða hafa skipt miklu máli og það hefur ríkisstyrkur til Icelandair og annarra innanlandsflugfélaga Þótt vegasamgöngur fari hægt og sígandi batnandi koma þær ekki í staðinn fyrir flug þegar fólk þarf að komast til læknis eða sinna öðrum erindum á sem skemmstum tíma vegna vinnu sinnar eða sökum aldurs eða annarra þátta.

en Icelandair hefur fengið mikinn stuðning í gegnum árin frá ríkinu sem hluti af þjóðaröryggi landsmanna í flugsamgöngum, milljarða króna í Covid-styrki, svo maður mætti ætla að þeir sýndu einhverja samfélagslega ábyrgð. En það er fullur vilji til þess, tel ég, hjá stjórnvöldum og samgönguráðherra að tryggja flug til Ísafjarðar áfram og við verðum að gera það, hvort sem það væri í formi útboðs eða samninga beint við flugfélög. Þessi samgöngumál mega ekki vera í lausu lofti. (Forseti hringir.) Þetta er stórt öryggis- og byggðamál fyrir fólkið í landinu, fyrir fólk á Vestfjörðum og fyrirtæki á Vestfjörðum sem eru í uppbyggingu.

Hagstjórn snýst um meira en bara sameiningu stofnana. Ríkisstjórnin getur ekki einungis horft inn á við þegar kemur að hagræðingu innan stofnanakerfisins og ríkisverkefna. Aðhald í opinberum útgjöldum er mikilvægt en það kemur ekki til með að nægja eitt og sér. Það þarf að skoða stærri myndina og styðja við heilbrigt efnahagsumhverfi þar sem atvinnulíf getur vaxið og dafnað. Sjávarútvegur, landbúnaður og aðrar atvinnugreinar eru grunnstoðir hagkerfisins og án þeirra verður ekki til það skattfé sem rekstur ríkisins byggir á. Ríkisstjórnin verður að tryggja skilyrði fyrir nýsköpun, fjárfestingar og sjálfbæran vöxt í atvinnulífi. Regluverk, skattkerfi og aðgengi að fjármagni eru lykilþættir í að skapa samkeppnishæft umhverfi fyrir fyrirtækin. Samspil ríkisreksturs og atvinnulífs þarf að vera í jafnvægi. Of miklar álögur og íþyngjandi reglugerðir geta kæft vöxt fyrirtækja sem dregur úr fjárfestingum og störfum. Stjórnvöld þurfa að hlusta á atvinnulífið og tryggja að stefna ríkisins styðji við verðmætasköpun í samfélaginu. Hagstjórn má ekki snúast einkum um skammtímalausnir eins og niðurskurð á útgjöldum eða skattahækkanir. Aðstæður atvinnulífsins þurfa að vera þannig að fyrirtæki sjái sér hag í að fjárfesta, skapa störf og bæta afkomu þjóðarinnar til framtíðar.

og sjá og heyra að áhyggjur og áherslur íbúa þar eru um margt þær sömu og ég heyri frá íbúum í mínu kjördæmi, hvort sem það eru vegasamgöngur, heilbrigðisþjónusta eða innviðaskuld. Smærri byggðarlög eiga undir högg að sækja og það er okkar verkefni sem hér sitjum á hinu háa Alþingi að styðja við bakið á þeim. Því miður hefur það hins vegar ekki alltaf verið svo. Í Grundarfirði hittum við m.a. hafnarstjórann og aðra starfsmenn hafnarsvæðisins. Dagskrárliður þessi heitir störf þingsins og þarna fengum við að sjá svart á hvítu dæmi um afleiðingar sem vond vinnubrögð þingsins í tíð fyrri ríkisstjórnar eru að hafa.

enn að berast, ekki bara í Grundarfirði heldur um allt land. Þessar afbókanir hafa haft mikil fjárhagsleg áhrif, ekki bara á hafnirnar og þau sem starfa þar heldur samfélagið allt; kaupmanninn á horninu, veitingamanninn, bakaríið og fleiri sem hafa hag af komu ferðamanna á svæðið. Virðulegi forseti. Komur skemmtiferðaskipa eru bókaðar með löngum fyrirvara. Það er því svo að skip sem áttu að lenda í höfn árið 2026 hafa þegar verið afbókuð. Við megum ekki leyfa því að gerast að vinnubrögð á þinginu verði til þess að við bregðum með þessum hætti fæti fyrir lykilatvinnugrein í minni byggðarlögum. Við hljótum að geta gert betur.

Samgöngur við Vestmannaeyjar komu enn og aftur til umræðu um síðustu helgi þegar á annan tug Vestmannaeyinga komst ekki á mikilvægan fund í höfuðborginni þar sem hvert atkvæði reyndist síðan skipta máli.

Landeyjahöfn hefur verið úti vikum saman í vetur og oft hefur þurft að fella niður ferðir til Þorlákshafnar. Nú er staðan sú að verið er að ferja bifreiðar þeirra sem þurftu að skilja bíla sína eftir um helgina með tilheyrandi umstangi og óþægindum fyrir gesti og íbúa eyjanna. Ekki er útlit fyrir að unnt verði að opna Landeyjahöfn á næstunni þar sem við höfnina hafa myndast grynningar á siglingaleiðinni. Um nokkurt skeið hefur ekki gefist veður til dýpkunar og óvíst um hvenær tekst að hefja dýpkun. Stjórnvöld hafa styrkt áætlunarflug fjórum sinnum í viku yfir þá mánuði sem mestar líkur eru á lokun Landeyjahafnar og er það vel, en ljóst er að bæta þarf í flug meðan Landeyjahöfn er ekki að sinna hlutverki sínu, fjölga ferðum og lengja tímann yfir veturinn. Í öllu þessu felst mikið óöryggi fyrir íbúa, ekki síst þá sem þurfa að leita sér lækninga, fara erlendis eða sinna öðrum brýnum erindum. Frú forseti. Samgöngumál landsbyggðarinnar eru öryggismál fyrir íbúana. Á það þarf reglulega að minna og hvetja stjórnvöld að vera stöðugt að bæta samgöngur í okkar harðbýla landi. Það sem er brýnast í samgöngumálum Vestmannaeyinga er auðvitað að klára Landeyjahöfn svo að hún sinni hlutverki sínu. Hverjar sem úrbæturnar verða, lengja annan garðinn, nú eða báða, eða fara í aðrar framkvæmdir, er ekki lengur við það unað að Landeyjahöfn, sem er að verða 15 ára, nýtist ekki eins og vonir stóðu til.

Forseti. Ég er svolítið hugsi eftir kjördæmavikuna. Það sem situr í mér er að fólkið okkar er orðið langþreytt á að standa frammi fyrir okkur, kjörnum fulltrúum, til að réttlæta tilverugrundvöll sinn og lífsbaráttu, sérstaklega í hinum dreifðari byggðum. Við í þingflokki Viðreisnar áttum dýrmæt samtöl við fólk í ólíkum atvinnugreinum á ólíkum svæðum og á ólíkum aldri. Sama hvert við fórum þá skynjuðum við sama tóninn, ákveðna vantrú á getu stjórnvalda til að koma hlutunum raunverulega í verk. Afkomuótti, óöryggi og skortur á grunninnviðum stendur uppbyggingu fyrir þrifum, það vitum við. Það nýjasta eru svo fréttir af áformum Icelandair að hætta innanlandsflugi til Ísafjarðar á næsta ári. Þetta er staða sem nauðsynlegt er að finna framtíðarlausn á og ég hef trú á því að þar muni Vestfirðingar ekki láta á sér standa. Það á ekki að vera lögmál að stór hluti íbúa landsins búi við stöðuga óvissu og óöryggi í nokkra mánuði á ári. Við getum ekki stöðugt verið að taka eitt skref áfram og tvö aftur á bak þegar kemur að framtíðarsýn og byggðastefnu um land allt. Forseti. Síðustu ríkisstjórn var skipt út. Ný ríkisstjórn tók við. Nú reynir á hana að lægja þessar öldur, sýna í verki að það er hægt að standa við stóru orðin, að hlusta á þessar raddir og hætta að tala bara um vandamálin heldur setja kraft í að gera eitthvað í þeim. Að byggja upp traust krefst vinnu og sú vinna byrjar hjá okkur sjálfum.

Í fyrsta sinn verður inntökupróf í læknisfræði, sjúkraþjálfunarfræði og tannlæknisfræði haldið bæði í Reykjavík og á Akureyri. Þetta er breyting sem lengi hefur verið barist fyrir og er hún skref í átt að jöfnun aðgengis að háskólanámi óháð búsetu. Á síðasta ári fékk ég ábendingu frá foreldri sem óttaðist að barn þess myndi ekki komast í inntökupróf í læknisfræði vegna veðurs. Þetta var ekki einstakt tilfelli. Margir nemendur á landsbyggðinni hafa þurft að leggja í langar og kostnaðarsamar ferðir til Reykjavíkur til að taka próf og veðuraðstæður hafa jafnvel komið í veg fyrir að þeir geti mætt. Þess vegna lagði ég fram fyrirspurn um fjölgun próftökustaða og nú er fyrsta skrefið tekið með því að bjóða upp á inntökupróf á Akureyri. Þetta er mikilvægt fyrir landsbyggðina og fyrir jafnrétti til náms. Með þessu skrefi erum við að mæta fólki og efla tækifæri þess til að sækja sér menntun óháð því hvar það býr. Próf verða nú haldin samhliða í Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands með rafræna prófakerfinu Inspera sem tryggir samræmi í framkvæmd prófanna og verður gaman að fylgjast með hvernig til tekst. En við skulum líta á þetta sem fyrsta skrefið í stærri breytingum. Í framtíðinni væri eðlilegt að horfa til fleiri staða, eins og Ísafjarðar, Egilsstaða, Hornafjarðar, sem nú þegar hafa aðstöðu til að sinna háskólanámi og prófaumsýslu í samstarfi við Háskóla Íslands. Það er brýnt að við höldum áfram að þróa menntakerfi með þarfir nemenda að leiðarljósi og tryggjum að allir hafi sömu möguleika. Virðulegi forseti. Þessi breyting er sönnun þess að þegar hlustað er á raddir fólks og unnið markvisst að lausnum er hægt að ná árangri. Ég vil þakka rektor Háskóla Íslands (Forseti hringir.) og öllum þeim sem hafa unnið að þessari breytingu. Höldum áfram á þessari braut, að tryggja að menntakerfið okkar taki mið af þörfum allra landsmanna. Frú forseti. Mig langar að koma aðeins inn á þá stöðu sem byggðarlög landsins eru að vinna með hvað varðar úthlutun byggðakvóta. Þannig ályktaði byggðarráð Norðurþings á dögunum, með leyfi forseta: „Byggðarráð vekur athygli á því að Raufarhöfn fær óbreytta úthlutun á milli ára eða 164 tonn, hámarksúthlutun almenna byggðakvótans til einstaka byggðarlaga er 285 tonn.

ef ekki verri sögu er hægt að segja úr Langanesbyggð en þar bókar sveitarstjórn, með leyfi forseta: Sveitarstjórn harmar þær skerðingar sem eru á almenna byggðakvótanum fyrir fiskveiðiárið 2024–2025. Sveitarstjórn bendir á að úthlutunin fyrir fiskveiðiárið 2024–2025 brjóti í bága við reglugerð um úthlutun byggðakvóta nr. 818/2024. Fyrir fiskveiðiárið 2023–2024 fékk Þórshöfn úthlutað 102 þorskígildistonnum en fyrir fiskveiðiárið 2024–2025 er þessi kvóti skertur niður í 32 tonn“ 32 tonn, sem nemur tæplega 70% skerðingu. „Íbúar í byggðarlaginu Þórshöfn eru 345 og því færri en segir í e-lið.

Ég vil ræða alvarlega stöðu samgöngumála í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi, hvað varðar flugsamgöngur og vegasamgöngur. Eins og áður hefur verið komið inn á hér í dag þá bárust okkur fregnir af því í gegnum fjölmiðla í gærkvöldi að Icelandair hygðist hætta innanlandsflugi til Ísafjarðar eftir sumarvertíðina á næsta ári þar sem einu vélarnar sem gætu lent á flugvellinum á Ísafirði yrðu teknar úr rekstri. Þetta eru virkilega slæmar fréttir. Um er að ræða einu almenningssamgöngurnar sem ná á svæðið og þær skipta miklu máli fyrir marga, m.a. heimamenn, sjúklinga, ferðaþjónustu og atvinnulífið á svæðinu. Hér verður að finna lausn svo ekki verði rof á mikilvægri þjónustu eða hún hreinlega falli niður. Vegna alvarleika þessa máls þá óskaði ég eftir því strax í gærkvöldi að umhverfis- og samgöngunefnd tæki málið upp og kallaði til sín hlutaðeigandi aðila. Nefndin ákvað svo á sínum fundi í morgun að stofna til frumkvæðismáls og ég þakka nefndinni fyrir snör viðbrögð. Virðulegur forseti. Nú að hinu atriðinu sem ég vildi taka upp. Nýverið lýsti Vegagerðin yfir hættustigi á mörgum vegum á Vesturlandi vegna bikblæðinga. Þetta ástand er að stórum hluta til komið vegna stórkostlegs skorts á fjármunum til viðhalds og uppbyggingar vegakerfisins en það eru vegirnir sem styðja m.a. við atvinnulíf og nauðsynlega vöruflutninga. Virðulegur forseti. Ég tek undir með sveitarstjórum á svæðinu sem hafa bent á að ekki sé hægt að bíða eftir mögulegum fjárveitingum til viðgerða í samgönguáætlun sem til stendur að afgreiða á haustþingi. Forseti. Við skulum bara tala um hlutina eins og þeir eru. Vegagerðin á vestursvæði hefur verið fjársvelt til langs tíma og ekki er heldur áætlað fjármagn á þessu ári, 2025, til haldgóðra viðgerða á þeim vegum sem verst eru leiknir. Þetta gengur ekki. Viðgerðir geta ekki beðið lengur, þær þurfa að hefjast strax.

Virðulegur forseti. Allt venjulegt fólk hreyfir sig hratt þegar eitthvað gott er í boði. Myndum við ekki stökkva á tilboð í Sundabraut ef það stytti verktíma úr fimm árum í þrjú og kostnaðinn úr 83 milljörðum í 50, spara okkur tvö ár og 33 milljarða? Svarið er auðvitað jú. En hvers vegna er ég að nefna þetta dæmi? Það er vegna þess að við erum í stöðu til að bæta gæði menntunar og spara mikla fjármuni í sömu aðgerðinni.

Hér er því verulegt tækifæri fyrir aðra háskóla en Háskóla Íslands að stíga inn og hefja þriggja ára kennaranám og sópa að sér sterkum nemum. Þá myndu kennaranemar hafa val um að fara í fimm ára nám í Háskóla Íslands eða t.d. þriggja ára nám í Háskólanum í Reykjavík.

Árangur í námi barna myndi aukast, fleiri kennarar, betri kennarar. Námslán kennaranema myndu lækka þar sem þeir yrðu bara þrjú ár í námi og kostnaður á hvern kennaranema myndi lækka þar sem við erum með kennara til að kenna til þriggja ára en ekki fimm ára.

Það bárust af því fregnir nýlega að yfir 150 einstaklingar sem synjað hefur verið um alþjóðlega vernd á Íslandi séu týndir í kerfum lögreglunnar. Samkvæmt svörum ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Morgunblaðsins sem birti þessa frétt eru alls 367 hælisleitendur í landinu nú sem fengið hafa endanlega synjun um alþjóðlega vernd. Af þeim eru 154 einstaklingar sem finnast ekki í kerfinu og fara huldu höfði. Gera má ráð fyrir því að einhverjir úr þeim hópi séu farnir úr landi en augljóst er að a.m.k. tugir einstaklinga séu enn í landinu. Það er mjög brýnt að þetta sé skoðað nánar og ég geri ráð fyrir því að dómsmálaráðherra sé með það í farvegi því það er mikið áhyggjuefni að vita til þess að svo margir séu ekki skráðir. Ekki síst er vont til þess að hugsa að í hópnum séu jafnvel einstæðar mæður með börn. Því mun ég síðar óska eftir upplýsingum um það frá ráðherra hver mögulegur fjöldi barna er á meðal þeirra sem óskráðir eru í landinu. Það er vont að vita ekki um afdrif þeirra. Ég þekki það úr mínu fyrra starfi að komist hefur upp um það að einstaklingar úr hópi hælisleitenda, einkum einstæðar mæður, hafi verið misnotaðir, jafnvel sem þrælar inni á heimilum, og aðrir einstaklingar notaðir í annars konar mansal. Því er brýnt að upplýsingar um afdrif og stöðu þessa fólks liggi fyrir og væri fróðlegt að vita hvernig aðstæðum þeirra sem bíða brottflutnings sé háttað og hvort þar sé unnin markviss vinna til að styrkja þau og styðja við heimferð þeirra þannig að minni líkur séu á að þau láti sig hverfa. Það þarf markvisst eftirlit með hælisleitendum í þessari stöðu vegna þess að því miður eru einhverjir tilbúnir að misnota sér aðstöðu þeirra. Hvert og eitt slíkt tilvik er einu tilviki of mikið.

á, að mér skilst, að kynna hagræðingartillögur ríkisstjórnarinnar í dag. Það er gríðarleg hagræðing í því að fara að nota sérhæfða sjúkraþyrlu til þess að sinna sjúkraflutningum

inn björgum í viðbót sem geta skilað mun betri árangri í mun fleiri tilfellum og dregið úr kostnaði á mörgum öðrum stöðum.

Samkomulag var gert árið 2014 milli velferðarráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu fyrir börn. Í samkomulaginu kemur fram að sveitarfélögin sinni börnum með minni frávik vegna talmeina, þ.e. þeim sem ekki uppfylla skilyrði sem gerð eru í rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands og talmeinafræðinga vegna málþroska, framburðar og stams. Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands kemur til ef barnið, samkvæmt mati talmeinafræðings, uppfyllir skilyrði samningsins. Hjá stofnunum ríkisins er langur biðlisti eftir þjónustu talmeinafræðinga. Þann 14. mars 2024 biðu 4.998 börn eftir þjónustu talmeinafræðinga hjá ríkinu. Það er auðvitað erfitt að sætta sig við það að börn sem glíma við alvarlegustu talmeinin og málþroskavandann bíða sennilega hvað lengst eftir þjónustu talmeinafræðings. Ef litið er á þessi mál í Reykjavík bíða um 493 börn eftir fyrstu og frekari þjónustu talmeinafræðinga. Óvíst er um biðlista barna sem búa á landsbyggðinni. Bið eftir talmeinaþjónustu getur haft alvarlegar afleiðingar. Snemmtæk íhlutun skiptir sköpum í tilfellum barna sem glíma við málþroskavanda eða önnur talmein. Þetta á við hvort sem barn glímir við vægari eða alvarlegri talmeina- eða málþroskavanda. Orðaforði barna tekur miklum framförum á aldrinum tveggja til sex ára. Málþroski snertir fjölmargt í lífi barnsins. Góður málþroski er undirstaða bóklegs náms og hefur áhrif á tjáningu og félagsleg samskipti. Það segir sig sjálft að ef börn skilja ekki nema hluta af því sem sagt er við þau er hætta á að samskipti þeirra einkennist af misskilningi sem getur auðveldlega leitt til samskiptavandamála. Börn sem glíma við slaka boðskiptafærni geta átt erfitt með að hlusta á aðra, lesa í aðstæður og setja sig í spor annarra. Hafa skal jafnframt í huga að oft er vangreindur og ómeðhöndlaður málþroskavandi, talmein, undirrót annarra vandamála.

iðnaðar- og orkumál, nýsköpun og tækniþróun, atvinnumál almennt og einnig nýtingu auðlinda á grundvelli rannsókna og ráðgjafar.“ Í sömu lögum um umhverfisnefnd segir að þangað sé vísað málum sem varða náttúruvernd, dýravernd, stjórnun veiða á villtum dýrum, fuglum og spendýrum, hollustuhætti, mengunarvarnir, skipulags- og byggingarmál og fleira. Dytti einhverjum í hug að á grundvelli þess að þarna er um að ræða líka rannsóknir á umhverfismálum, að þangað yrði vísað málefnum um fiskveiðistjórn, hafrannsóknir, málefni landbúnaðar um ræktun og rannsóknir? Rannsóknaráætlun sem faghópar og verkefnisstjórn skilar um auðlindir og virkjunarkosti er ráðgefandi gagnvart stjórnvöldum.

Frú forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Með tillögunni er leitað eftir stuðningi Alþingis við fyrirhugaða breytingu á heiti og fjölda ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands sem forsætisráðherra hyggst gera tillögu um til forseta Íslands í samræmi við 15. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.

Með þingsályktunartillögunni er lagt til að ráðuneytum í Stjórnarráði Íslands verði fækkað um eitt, úr tólf í ellefu. Markmið breytinganna er að hagræða í rekstri Stjórnarráðsins en styrkja um leið skipulag og verkaskiptingu innan þess. Markmiðið er ekki aðeins fjárhagslegt heldur fyrst og fremst að gera Stjórnarráðið öflugra og skilvirkara til lengri tíma með því að skerpa betur á og skýra verkaskiptingu milli ráðuneyta. Undir þessi markmið tekur meiri hluti nefndarinnar. Nefndin kallaði sérstaklega eftir minnisblaði frá forsætisráðuneyti um fyrirhugaða tilfærslu á málaflokkum sem varða öldrunarþjónustu frá heilbrigðisráðuneyti til verðandi félags- og húsnæðismálaráðuneytis.

en stjórnarmálefni sem snúa að opinni öldrunarþjónustu, þ.m.t. félags- og virkniþjónusta, búsetuúrræði og uppbygging hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða fyrir aldraða, verði í nýju félags- og húsnæðismálaráðuneyti. Tilfærslan sé liður í þjóðarátaki í umönnun eldra fólks sem ríkisstjórnin mun leiða, m.a. með verkefnum um aukna fjárfestingu til að styrkja stoðir heilbrigðis- og öldrunarþjónustu um land allt, fjölgun hjúkrunarrýma og eflingu heimahjúkrunar. Að lokinni þinglegri meðferð þingsályktunartillögu þessarar verður gefinn út forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna á milli ráðuneyta þar sem félags- og húsnæðismálaráðuneyti mun fara með málefni aldraðra, þar á meðal stjórn, skipulag og stefnumótun öldrunarmála fyrir landið í heild, annað en heilbrigðisþjónustu. Gert er ráð fyrir að sérfræðingar sem sinnt hafa húsnæðisþætti hjúkrunarheimila flytjist við breytingarnar frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og húsnæðismálaráðuneytis og jafnframt er gert ráð fyrir flutningi fjárheimilda sem munu nýtast til frekari styrkingar málaflokksins. Meiri hlutinn leggur áherslu á að fjármagn fylgi málaflokkunum og að sérfræðiþekking sem byggst hefur upp glatist ekki. Þá hefur ríkisstjórnin samþykkt að starfrækja ráðherranefnd um öldrunarþjónustu til að vinna að eflingu samhæfingar félags- og heilbrigðisþjónustu við eldra fólk. Að mati meiri hlutans felur stofnun ráðherranefndar um öldrunarþjónustu í sér jákvætt skref í átt að bættri stefnumótun og umræðum um aðgerðir á sviði félags- og heilbrigðisþjónustu er varðar eldra fólk og áréttar nauðsyn þess að fram fari virk samvinna, samráð og samstarf í þessum mikilvæga málaflokki. Forseti. Við umfjöllun málsins barst nefndinni fjöldi umsagna þar sem reifuð voru ýmis fagleg sjónarmið við fyrirhugaða skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Má þar fyrst nefna sjónarmið gegn fyrirhuguðum flutningi stjórnarmálefnis varðandi Heyrnar- og talmeinastöð Íslands frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og húsnæðismálaráðuneytis. Þá kom fram í umsögn Fjarskiptastofu athugasemd við orðalag í greinargerð þingsályktunartillögunnar en stofnunin leggur ríka áherslu á að það megi ekki vera vafa undirorpið hver fari með forsvar og ábyrgð á málaflokki netöryggis hér á landi. Að lokum leggst Dýraverndarsamband Íslands gegn því að fallið verði frá því að færa málaflokk dýravelferðar frá matvælaráðuneyti, sem verður atvinnuvegaráðuneyti, til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis. Framangreind sjónarmið sem hér hafa verið reifuð varða skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands sem mælt verður fyrir um í forsetaúrskurði sem gefinn verður út að lokinni afgreiðslu Alþingis á þingsályktunartillögu þessari sem varðar breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Um er að ræða atriði sem varða ekki sem slík efni þeirrar tillögu sem hér er til umfjöllunar. Þrátt fyrir það telur meiri hlutinn mikilvægt að forsætisráðuneyti, sem fer með forystu og samhæfingarhlutverk í Stjórnarráði Íslands, hafi þær umsagnir og athugasemdir sem nefndinni bárust til hliðsjónar við það breytingaferli sem nú fer í hönd. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að gætt verði að því að nýta þá þekkingu og reynslu af stefnumörkun og stefnumótun sem byggð hefur verið upp hjá starfsfólki Stjórnarráðsins og gætt verði að réttindum starfsfólks við breytingarinnar. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til að tillagan verði samþykkt. Undir þetta nefndarálit rita, ásamt þeirri sem hér stendur, María Rut Kristinsdóttir, Dagbjört Hákonardóttir, Grímur Grímsson og Jónína Björk Óskarsdóttir. Frú forseti. Að þessu sögðu þá finnst mér mikilvægt að varpa ljósi á þá hagræðingu sem felst í því að fækka ráðuneytum. Frá árinu 2017 hefur ráðuneytum fjölgað frá átta í tólf en með því að fækka ráðuneytum er verið að horfa frá þeirri útþenslustefnu með fjölgun ráðuneyta Stjórnarráðsins sem var í tíð fyrri stjórna. Þó get ég tekið undir með þeim sjónarmiðum að það er nauðsynlegt að fjöldi ráðuneyta sé í samræmi við umfang og skyldur ríkisins og er ekki að leggja til að ráðuneytum verði fækkað niður í átta eins og var um tíma vegna aðhaldsaðgerða í tengslum við hrunið. Allt er gott í hófi. Árið 2017, á 146. löggjafarþingi í forsætisráðherratíð Bjarna Benediktssonar, þáverandi formanni Sjálfstæðisflokksins, var ráðuneytum fjölgað um eitt. Þá var innanríkisráðuneytinu skipt í dómsmálaráðuneyti annars vegar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hins vegar. Voru góð og gild rök fyrir því, eins og reifað var á sínum tíma enda hafa dómsmál og samgöngu- og sveitarstjórnarmál verið í sitthvoru ráðuneytinu lengst af. Þannig var verið að snúa aftur til fyrra horfs og hefur það reynst vel enda mun þessi ríkisstjórn viðhalda þeirri skiptingu og styrkja. Í ríkisstjórnartíð Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá 2017–2024 var ráðuneytum fjölgað enn frekar eða úr níu upp í tólf samanlagt. Á 149. löggjafarþingi í fyrsta ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi formanni Vinstri grænna, var ráðuneytum Stjórnarráðsins fjölgað aftur um eitt og þá voru ráðuneytin orðin tíu. Þá var velferðarráðuneytinu skipt upp í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti og þannig átti að tryggja markvissa stjórnsýslu í málaflokknum og pólitískt forræði. Eru það rök sem eru góð og gild og við getum tekið undir og endurspeglar skipan ráðuneyta þessarar ríkisstjórnar það. Á 152. löggjafarþingi í öðru ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur ásamt sömu flokkum var ráðuneytum aftur fjölgað og þá úr tíu Um var að ræða umfangsmikla breytingu á skiptingu málaflokka innan ráðuneyta, auk þess sem tvö ný ráðuneyti voru kynnt til sögunnar, annars vegar menningar- og viðskiptaráðuneytið sem fór m.a. með ferðamál og hins vegar háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið. Var áætlað að kostnaðaraukning fyrir hvort ráðuneyti fyrir sig væri um 190 millj. kr. Málefnasviðum var skipt á milli ráðuneyta sem ekki var endilega málefnaleg samlegð með en einnig hefur þessi útþensla haft í för með sér verulegt umfang og kostnað sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Meðal annars fór málefni fjarskipta sem hafði að jafnaði verið á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra inn í háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og menningarminjamál í umhverfisráðuneyti en ekki í menningar- og viðskiptaráðuneyti eins og hefði kannski verið eðlilegt. Það eru vissulega rök fyrir því að hafa sérstakt ráðuneyti sem snýr að háskólasamfélaginu, nýsköpun og menningu, enda eru hraðar breytingar þar í samfélaginu sem mikilvægt er að bregðast við og endurspeglar það skiptingu ráðuneyta eins og lagt er til í þessari þingsályktunartillögu. Þannig er það mat okkar í meiri hlutanum að með því að sameina ráðuneytin og færa ákveðna málaflokka til þá erum við að auka samlegðaráhrif sem mun auka skilvirkni innan ráðuneytanna en jafnframt er gróflega áætlað að það sparist um 350 millj. kr. með þessari sameiningu. Það gefur að skilja að það er mikilvægt að ráðuneytin séu nógu mörg til að hægt sé að sinna málefnum íslenska ríkisins af kostgæfni. Við í þessum meiri hluta teljum að þessi sameining og tilfærsla á verkefnum og málaflokkum muni ekki koma niður á gæðum eða afkastagetu ráðuneytanna heldur þvert á móti þar sem boðleiðir styttast með sameiningunni og tilfærslu ákveðinna málefna milli ráðuneyta. Það er vissulega mikilvægt að Stjórnarráð Íslands sé vel mannað sérfræðingum og fagfólki og mun þessi tilfærsla ekki hafa veruleg áhrif á allt það mikilvæga starfsfólk En bara kostnaður við þá umgjörð og stoðþjónustu sem þarf að vera til staðar við þjónustu á aukaráðherra og -ráðuneyti er strax sparnaður sem mun skipta máli og sýna aðhald og hagræðingu í ríkisrekstri sem mun ekki koma niður á hinum almenna borgara að neinu leyti.

breytingu sem væri alveg vert að fara yfir. En það eru svona nokkrir hlutir, aðallega einn kannski, einn eða tveir, sem aðeins stinga mig og mig langar að fá betri upplýsingar hjá hv. þingmanni hvernig nefndin sá það fyrir sér. Nú hef ég fengið samtöl úr heilbrigðisgeiranum er varða dagdvöl og

Ég þakka hv. þm. Stefáni Vagni Stefánssyni fyrir andsvarið. Varðandi dagdvöl og heimahjúkrun þá er það alveg skýrt að það sem snýr að heilbrigðisþætti öldrunarmála verður áfram í heilbrigðisráðuneytinu en það sem snýr að félagslegri þjónustu aldraðra og uppbyggingu hjúkrunarheimila færist yfir í félags- og húsnæðismálaráðuneytið.

Já, ég náði því að það sem snýr að heilbrigðisþjónustunni verður eftir í heilbrigðisráðuneytinu en það er þessi uppbygging hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða fyrir aldraða sem ég veit að menn hafa áhyggjur af. Ég vil bara koma hingað upp og hvetja nefndina og meiri hlutann til að stíga varlega til jarðar þar og vera í góðu samtali og samráði við hlutaðeigandi stofnanir og hagsmunasamtök í þessari breytingu.

og trúi því og treysti að menn muni leysa þetta mál þannig að ekki komi einhvers konar rof eða hik í starfsemi Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar sem er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur og fyrir þjóðina.

Til að skerpa aðeins á varðandi öldrunarmálin vil ég koma því á framfæri í þessu samhengi að búið er að stofna ráðherranefnd um öldrunarmál til þess einmitt að passa upp á samhæfingu á milli málaflokka af því að við leggjum ríka áherslu á að á þessu kjörtímabili verði unnið vel í þessum málum, í raun gert átak í málefnum eldri borgara þegar kemur að uppbyggingu á hjúkrunarrýmum og öðru sem snertir daglegt líf og heilsu eldri borgara.

Virðulegi forseti. Við ræðum hér fyrsta mál forsætisráðherra og reyndar samkvæmt þingmálaskrá eina mál forsætisráðherra á þessu þingi. Ráðherra hyggst reyndar leggja fram einhverjar skýrslur en þetta er eina mál forsætisráðherra á þessu þingi. Það er þar af leiðandi svolítið stórt að breyta ráðherraskipan og ráðuneytum í Stjórnarráði Íslands, eitthvað sem ég hefði haldið að þingið þyrfti að fara vel yfir, enda stendur einmitt hér í umfjöllun í nefndarálitinu þetta fyrirkomulag sé haft til þess að tryggja að tillagan hljóti formlega og opna umræðu á Alþingi þar sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar fái tækifæri til að fjalla efnislega um þær breytingar sem forsætisráðherra hverju sinni leggur til að séu gerðar á æðstu yfirstjórn framkvæmdarvaldsins. Þetta mál kom inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem ég á sæti. Þar var meiri hlutanum ekkert sérstaklega mikið í mun að þetta mál fengi mikla umræðu. Þannig var send út 21 umsagnarbeiðni um málið og það bárust tíu umsagnir. Meiri hlutinn taldi enga þörf á því að fá gesti í þessu máli umfram forsætisráðuneytið sjálft sem kom og kynnti málið eins og viðtekin venja er þannig að gestakoma var sem sagt ein. Meiri hlutinn hugðist meira að segja afgreiða þetta mál út nánast strax að lokinni gestakomu á næsta fundi þar eftir án þess að fyrir lægju þó minnisblöð sem óskað hafði verið eftir frá forsætisráðuneytinu og ekki heldur lá þá fyrir nefndarálitið en sem betur fer tókst okkur nú í minni hlutanum að tala meiri hlutann inn á það að það þyrfti kannski aðeins að slaka á í svona veigamiklum breytingum og gefa okkur örlítið meiri tíma. Þar af leiðandi var þetta mál afgreitt út úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í gær. Ég greiddi því ekki atkvæði, ekki vegna þess að ég sé alfarið á móti málinu en vegna þess að ég aðhyllist ekki svona vinnubrögð. Alþingi Íslendinga er ekki stimpilpúði fyrir ráðherra og ríkisstjórnina.

Það bárust 23 umsagnir á móti 10 núna. Það voru boðaðir 14 gestir á móti einum gesti núna. Þannig tók málið mun meiri tíma í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og nefndin fór vel ofan í þetta mál. Þess vegna segi ég það bara hér, virðulegur forseti, mér finnst það ekki gott fordæmi að vinna með þessum hætti í nefndum þingsins. Við eigum að fara vel og vandlega yfir þau mál sem til okkar berast. Þá að málinu sjálfu. Ekki ætla ég að gagnrýna það ef ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur finnur tækifæri til að spara í ríkisrekstrinum. Þá mun ég styðja það og það mun ég aðhyllast. Samkvæmt þessari tillögu er áætlað að þarna eigi að sparast um 350 milljónir og er það mjög gott ef rétt reynist. Ég óskaði sérstaklega eftir minnisblaði frá ráðuneytinu til að brjóta niður þennan kostnað og ég ætla að hvetja fulltrúa í fjárlaganefnd til að fylgjast vel með því hvort þessar áætluðu sparnaðartillögur sem liggja fyrir í minnisblaðinu muni ekki örugglega skila sér. Mér finnst kostnaðarmatið ófullkomið en látum það liggja milli hluta, sjáum hvað kemur upp þegar fjárlögin koma fram. Þá langar mig að taka undir það sem hv. þm. Stefán Vagn Stefánsson sagði hér áðan í andsvari varðandi málefni eldri borgara. Það eru athugasemdir sem koma að því og við þurfum að halda ofboðslega vel utan um þennan málaflokk. Ég sé vel það sem meiri hlutinn hefur sagt í nefndaráliti og ég vil líka hvetja okkar fólk í velferðarnefnd til að fylgjast vel með þessum lið. Ég ætla líka að minna á að á síðasta kjörtímabili var gerður grundvallarsamningur á milli fjármálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins um framtíðaruppbyggingu hjúkrunarheimila þar sem við gætum farið þessa leiguleið. Ég vona svo sannarlega að þessi breyting sem hér er lögð til, að færa húsnæðisþátt málefna eldri borgara inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið, sé ekki til þess fallin að sjá til þess að ríkið eigi bara að byggja hjúkrunarheimili og halda utan um það. Því fyrirgefið þið, við höfum reynt þá leið og hún hefur ekki reynst okkur vel.

og munurinn er gígantískur, bæði í tíma og fjármagni. Það var mun hagkvæmara að fá aðila sem kunna að byggja til að byggja hjúkrunarheimili í samstarfi við þá sem eru að fara að reka þjónustuna heldur en að ríkið væri að halda utan um allt og alla þræði þess. Þannig að ég segi: Höfum varann á þarna og ég er reyndar með sérstaka spurningu á ráðherra hvað þetta varðar því að ég vona að við ætlum að læra af þeim mistökum sem hafa verið gerð í þessum efnum áður. Þá er þetta líka með Heyrnar- og talmeinastöðina sem ég held að sé ofboðslega mikilvægt að við hugum vel að og ég ætla að hvetja okkar fulltrúa í velferðarnefnd til að gera það. Málefni stöðvarinnar voru mikið til umfjöllunar á síðasta kjörtímabili og það er alveg ljóst að við verðum að halda mjög vel utan um þennan málaflokk. Í umsögnum þeirra gera þau verulegar athugasemdir við það að færa þetta frá heilbrigðisráðuneytinu þar sem öll þessi þjónusta sem þar er veitt sé almennt heilbrigðisþjónusta og sé þar af leiðandi undir eftirliti landlæknis. En hvað um það, við fylgjumst vel með því hvernig þessum málum verður háttað og ég sé það hér að í þessu meirihlutaáliti frá nefndinni leggja þau áherslu á það að þessar breytingar sem eru lagðar til í þessari tillögu séu nýttar til að efla samvinnu, samráð og samstarf þvert á ráðuneyti til að tryggja að þekking og mannauður Stjórnarráðs Íslands sé nýttur til fulls. Ég tek undir þetta og ég vona að það verði raunin. Þá leggur meiri hlutinn jafnframt áherslu á mikilvægi þess að ráðuneyti í Stjórnarráði Íslands eigi í virku samstarfi og samtali við almenning og hagsmunaaðila. Gott mál. Ég skal svo sannarlega taka undir það. Þegar maður fer að skoða umræðuna sem átti sér stað hér á síðasta þingi um þetta mál — og eins og ég sagði áðan ætla ég að ítreka að þar fékk málið mun meiri og lengri yfirlegu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þar var tekið á móti gestum.

skoðanir og afstaða breytist bara svona þegar maður sest í ríkisstjórn eða hvort ríkisstjórnin hafi tekið til athugunar þær miklu lögfræðilegu vangaveltur sem hann hafði um þetta mál á síðasta kjörtímabili. Að þessu sögðu, virðulegur forseti, ítreka ég að ég vona að okkur lánist hér almennt að vinna mál vel í nefndum, taka á móti gestum og sinna því hlutverki sem við erum kjörin til að sinna því að við hér á Alþingi Íslendinga eigum að fara vel yfir mál og þá er alveg sama hvort við séum í stjórn eða stjórnarandstöðu. Við eigum að hlusta á þær athugasemdir sem fram koma og við eigum að fara vel yfir málið. Þó að Stjórnarráðið sé með sína samráðsgátt þá er það ekki það samráð sem á að eiga sér stað í meðförum þingsins.

og samkvæmt þingsköpum skulu þau nú helst koma öll fyrir 1. apríl þannig að ég sé fram á að það verði mikið að gera hjá okkur og ég hlakka svo sannarlega til þess því að 70 mál eiga enn eftir að koma inn á þetta þing og ég geri ráð fyrir því að ríkisstjórnarflokkarnir hyggist afgreiða þau áður en þingi er slitið fyrir sumarið og skal ég glöð taka þátt í þeirri vinnu en ekki svona vinnubrögðum. Við tökum á móti gestum og við förum vel yfir þau mál sem til okkar koma.

Með flutningi Heyrnar- og talmeinastöðvar mun ráðuneytið einnig fara með þjónustu við heyrnarlausa, heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnar- og talmein. Markmið breytinganna er að auka samfellu og samþættingu í þjónustu við framangreinda hópa hópa fatlaðs fólks og við skulum bara vona að þetta markmið náist og ég treysti því. Annars langar mig að segja að það hefur verið allur gangur á því hvað það varðar að fá gesti inn á fundi hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi breytta skipan ráðuneyta.

Þá snerist málið um að fjölga ráðuneytum, í forsætisráðherratíð Bjarna Benediktssonar og Sjálfstæðisflokks, með því að stofna dómsmálaráðuneyti annars vegar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hins vegar. Þannig að það eru fordæmi fyrir því að svipaður háttur hafi verið hafður á.

Þá ætla ég bara að leyfa mér að segja það, og nú ætla ég að vona að við föllum ekki í gryfjuna stjórn og stjórnarandstaða, að þegar kemur að málefnum fatlaðs fólks hefur þessi málaflokkur því miður oft verið á of gráu svæði. Við höfum líka fært þennan málaflokk yfir til sveitarfélaganna þannig að það eru ákveðnir þættir sem ráðuneytið og hið opinbera, ríkið, sinnir en annað sem sveitarfélögin sinna. Það er bara mikilvægt þegar við horfum til hagsmuna þessara aðila sem eru að njóta þarna þjónustu að það sé algjörlega skýrt undir hvern það heyrir að þau fái þá þjónustu sem þau þau þurfa á að halda og að hún sé niðurgreidd með eðlilegum hætti. Þannig að ég segi já, ég vona að þetta gangi eftir eins og þarna stendur en ég hvet líka okkar fólk sem situr í velferðarnefnd til að fylgja því mjög vel eftir.

Ég ætla bara að segja að það getur vel verið. Störf í nefndum hérna eða störf í þessum þingsal hafa ekki alltaf verið til fyrirmyndar, alls ekki. Stundum hafa mál verið afgreidd allt of hratt og ekki að vandlega yfirveguðu ráði. En eigum við þá ekki bara að breyta því? Eigum við ekki að sjá til þess þegar við vinnum mál hér að við leggjum okkur öll fram og vöndum okkur, hlustum á þau sjónarmið sem fram koma og tökum svo afstöðu? Þannig að ég segi að mér finnst ekki góður bragur á þessu, svo ég ítreki það, sérstaklega vegna þess að þetta er fyrsta málið og þetta er stórt mál þó að, eins og ég segi, ég styðji það heils hugar ef hægt er að spara í Stjórnarráðinu. Þá bara tek ég heils hugar undir það og ég vona innilega að það verði raunin.

málefni sem snerta í raun forsetaúrskurðinn. Okkar verkefni var að fjalla um það að við ætlum að leggja hér niður ráðuneyti. En í því samhengi er líka gott að nefna að það sem vakir fyrir okkur er líka það að þetta snertir störf fjölda fólks og við viljum auðvitað að það sé fyrirsjáanleiki í því hvernig þessi skipting fari fram og að þau þurfi ekki að bíða mjög lengi eftir því hvernig að þessu verði öllu saman staðið. Þannig að það er líka markmiðið með því að vera ekki að bíða lengur en þurfa þykir og það var okkar mat að umsagnirnar stóðu nægilega skýrar fyrir í þessu máli.

Það er bara þannig, enda skrifar hv. þingmaður undir þetta og er framsögumaður þessa máls. Mín gagnrýni snýr að því að það hafi verið ákveðið að taka ekki á móti neinum gestum,

En þetta eru bara störf okkar hér á Alþingi. Hæstv. ráðherrar sem sitja hérna sitthvorum megin við okkur koma mjög gjarnan með mál hér inn og það brennur oft á þeim og ég skil það alveg. Þeir eru búnir að standa í ströngu í sínum ráðuneytum og oft úti í undirstofnunum. Við höfum verið að leggja hérna niður stofnanir frá því að ég tók sæti á þingi og það eru alls konar sjónarmið sem eru þarna undir. Virðulegur forseti. Það sem ég var að leggja áherslu á í ræðu minni er að við hér á þingi, hvort sem við erum í þingmeirihluta eða tilheyrum minni hlutanum, okkar verkefni snýr fyrst og fremst að því að vanda til verka. Það þýðir það að hæstv. ráðherrar fá málin sín ekki alltaf afgreidd á stundinni og án breytinga eins og þeir stundum myndu vilja gera.

hefur hún auðvitað markað sér einhverja stefnu og skipan ráðuneyta getur verið partur af því hvernig menn ætla að fylgja málum úr hlaði. Það gerðist 2021 og það er að gerast aftur núna. Það sem gerðist hins vegar 2021 var að Framsóknarflokkurinn vann kosningasigur og þá var farið í það að bregðast við þeim kosningasigri með því að fjölga ráðuneytum. Það var nú úr þeirri áttinni sem Sjálfstæðisflokkurinn, sem oft talar fyrir hagræðingu í ríkisrekstri, vildi bregðast við kosningasigri Framsóknarflokksins, með því að fjölga ráðuneytum. Önnur leið hefði auðvitað verið möguleg. Hún er sú að fækka ráðuneytum til að takast á við þau breyttu valdahlutföll innan stjórnarinnar sem urðu ljós eftir kosningaúrslitin 2021. 2021. Mér finnst mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að núna þegar við erum á miklum verðbólgu- og vaxtatímum, eins og við þekkjum öll og höfum mikið rætt um hér í þessum sal, og það stendur til að fara í alls kyns hagræðingaraðgerðir og það verður að reyna að fara betur með peninga almennings, þarf ríkisvaldið ríkisvaldið og ríkisstjórnin að gefa tóninn og það er m.a. gert af þessari ríkisstjórn með því að fækka ráðuneytum. Það sparar umtalsverða fjármuni og það sendir líka mjög skýr skilaboð niður í allan ríkisreksturinn. Hins vegar er algjörlega skautað fram hjá því hér líka að þegar við erum að fjölga ráðuneytum þá er það meira mál, það kallar á meiri yfirlegu, það kallar á meiri umræðu en þegar verið er að fækka þeim því að þá er oft bara verið að færa til innan ráðuneyta sem þegar eru til. Mér fannst hv. þingmaður skauta svolítið fram hjá þessu.

Rík þörf er á sveigjanleika í stjórnkerfinu gagnvart krefjandi verkefnum og áskorunum sem upp kunna að koma.“ Eins og ég sagði hér áðan, virðulegur forseti, þá er ég ekki í grunninn á móti því sem hér er verið að leggja til. Mér finnst eðlilegt að Stjórnarráðið geti tekið breytingum. Ég er ekki að leggja það til að það sé á hverju ári verið að stokka upp ráðuneyti en mér finnst eðlilegt að hægt sé að bregðast við þeim áskorunum sem upp kunna að koma hverju sinni.

Þá hafði verið mikið ákall um að taka til að mynda menninguna út úr risastóra menntamálaráðuneytinu sem hafði verið með alla grunnskólana, leikskólana, framhaldsskólana og háskólana, íþróttir og tómstundastarf og listir og menningu.

Mér fannst þar af leiðandi sú leið sem var farin 2021, að setja upp sérstakt ráðuneyti sem ég kallaði oft ráðuneyti skapandi greina, sem hýsti atvinnustarfsemi og menninguna

og einu fleiri hjá ríkisstjórninni sem nú er farin frá er ofur einfaldlega sá að í öðru tilfellinu var meginhugsunin og hvatinn að bregðast við kosningaúrslitum þar sem Framsóknarflokkurinn krafðist þess að fá meira vægi í ríkisstjórninni eftir kosningarnar.

með því að fjölga þá kemur hitt einhvern veginn sem einhver aukageta á seinni stigum. Hjá þessari ríkisstjórn er það hins vegar raunverulegt markmið að fækka ráðuneytum til að senda þau skilaboð að við þurfum að fara betur með fjármuni almennings. Mér finnst það bara mjög gott

Þar með er ég ekki að segja að mér finnist stærsta mál í heimi að fækka ráðuneytum, að þau séu sem fæst. Ég er mjög vel meðvituð um þá gagnrýni sem kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis um að stjórnkerfið okkar væri bara of veikt. Ráðuneytin voru of veik. Þetta er auðvitað ákveðin jafnvægislist hjá okkur í litlu samfélagi. Þar af leiðandi ætla ég að fá að segja það, ef við tökum sem dæmi það sem er að gerast núna hjá okkur ég ætla leyfa mér að taka utanríkisráðuneytið sem dæmi út af því við vorum að ræða það hér í einhverri annarri umræðu: Íslenska utanríkisráðuneytið er líka utanríkisviðskiptaráðuneyti, sem stundum er sérstakt ráðuneyti annars staðar. Það er líka varnarmálaráðuneyti,

Virðulegur forseti. Það sem ég er að reyna að segja með þessu er að ég aðhyllist sparnað í ríkisrekstri en mér finnst það of mikil þröngsýni að halda að það endurspeglist bara í fjölda ráðuneyta. Þau eiga að taka breytingum eftir því sem þörf er á. Mér fyndist þó allt of mikið að það væri að gerast á hverju kjörtímabili eða á hverju ári eða hvað það er sem fólk væri að velta fyrir sér í því. Það þarf að vera einhver festa í því. En það að hér hafi ráðuneytum verið fjölgað á einhverjum tímapunkti — það var gert vegna þeirra áherslna sem uppi voru í þeim málaflokkum sem voru undir hjá þáverandi ríkisstjórn. Þetta eru þær áherslur sem við sjáum hér. Gott og blessað. Ræða mín áðan sneri fyrst og fremst að vinnubrögðum hjá okkur á þinginu.

Þessi tillaga lýtur að hagræðingu og sparnaði og það er kannski það sem skiptir öllu máli hér. Við erum hér að ræða um breytta skipan ráðuneyta og fækkun ráðuneyta. Allt sem stuðlar að hagkvæmni í rekstri ríkisins og að því að geta bætt nýtingu fjármuna skiptir náttúrlega mestu máli. Þá myndi ég líka vilja horfa til fleiri kerfa eins og borgarkerfisins. Okkur ber að fara vel með fé skattgreiðenda og þetta er liður í því. En það skiptir líka máli, þegar á að hagræða, að það sé gert þannig að það bitni ekki á beinni þjónustu við fólk.

Fækkun ráðuneyta um eitt hefur marga kosti. Við það skapast tækifæri til að búa svo um hnúta að skipulag ráðuneyta endurspegli enn betur meginregluna

Stærri ráðuneytin geta betur tekist á við krefjandi verkefni og veitt öflugri þjónustu auk þess að tryggja betri yfirsýn og samþættingu stefnumótunar, eins og segir í þingsályktunartillögu. Með stækkun ráðuneyta Með stækkun ráðuneyta er frekar möguleiki á sveigjanleika gagnvart áskorunum í ríkisrekstri og öll skipulagning verður auðveldari. Jafnframt skapast tækifæri til að færa starfsfólk til á milli málaflokka eftir því sem áherslur gefa tilefni til. tilefni til. Margt fleira mætti telja til en með þessari tillögu er meginmarkmiðið, og það sem við ættum að vera að ræða hér umfram allt, að bæta rekstur ríkisins og tryggja að fjármunir séu nýttir á sem skilvirkastan hátt í þágu samfélagsins.

Allar breytingar sem hér eru kynntar eru til bóta en mig langar sérstaklega að nefna félags- og húsnæðismálaráðuneytið og þær helstu breytingar sem þar búa undir. Það er ráðuneyti sem skiptir vissulega mjög miklu máli eins og öll önnur en þetta ráðuneyti fær nýtt heiti og verður nú félags- og húsnæðismálaráðuneyti; málaflokkarnir húsnæðis- og mannvirkjamál og skipulagsmál flytjast til þessa ráðuneytis. þessi breyting í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í húsnæðismálum sem eiga að auka húsnæðisöryggi almennings og stuðla að kerfisbreytingum til lengri tíma. Nú segir í þingsályktunartillögunni, með leyfi forseta: „Öruggt húsnæði er mikilvæg forsenda fyrir velferð íbúa og snerta þessir málaflokkar með beinum hætti alla einstaklinga í íslensku samfélagi. Skipulagsmál eru að hluta til samofin húsnæðis- og mannvirkjamálum og til að framangreind markmið ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum náist er mikilvægt að áætlanir og framkvæmdir í þessum málaflokkum séu samræmdar og að unnið verði að nægilegu framboði byggingarlóða til lengri tíma í samvinnu við sveitarfélögin í landinu.“

Mikilvægt er að tryggja almenningi raunverulegt val um búsetuform þannig að einstaklingar hafi aðgengi að öruggu og vistvænu húsnæði á viðráðanlegu verði.“ Önnur afar mikilvæg breyting, með leyfi forseta, er þessi: „Auk húsnæðis- og mannvirkjamála og skipulagsmála verður tilfærsla á málaflokkum sem varða öldrunarþjónustu frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og húsnæðismálaráðuneytis.

Sú skipting er í samræmi við það viðhorf að öldrun sé ekki sjúkdómur sem kallar á heilbrigðisþjónustu heldur almenna öldrunar- og stuðningsþjónustu.“

að veruleika. Við lifum lengur og það kallar á áherslur sem endurspegla vilja löggjafans til að styðja við heilbrigða öldrun. Þessari þróun fylgja bæði tækifæri og áskoranir og mikilvægt er að stjórnvöld bregðist við með bættri stefnumótun í málefnum aldraðra.

við hagaðila og heildstæðra og ítarlegra greininga innan stjórnsýslunnar. Það sem er kannski ekki síst frábært og er að gerast hér, með leyfi forseta, er þetta: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verður áfram hjá félags- og húsnæðismálaráðuneyti

Í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hyggst hún lögfesta samninginn. Það er liður í því að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra en samningurinn felur í sér bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki sé tryggð jöfn og árangursrík réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum.“

bæði hér á hinu háa Alþingi og einnig hjá öðrum stjórnvaldskerfum eins og sveitarstjórnum, þ.e. að huga að því að gera vinnu skilvirkari. Kerfin eru oft sein og það eru langar boðleiðir, það eru mörg stig og það er það sem oft hefur gerst og árin líða. Jafnvel eins og núna, það er verið að taka upp mörg mál sem hafa verið að velkjast um lengi hér

En hvort sem það eru 350 milljónir sem sparast núna eða 325 milljónir; það er kannski ekki aðalatriðið. Við erum samt sem áður að ræða hér um gríðarlega háa upphæð og vonandi verður kostnaðarmatið nokkurn veginn það sama og áætlað er. En það er ekki eitthvert þrætuepli, myndi ég halda, hér í þessum sal.

en Kolbrúnu að hvatinn sé að spara í ríkisrekstri. Sjálfur hefði ég talið að hvatar ættu að vera þess eðlis að almenningur hagnist á því. Það ætti að vera frumhvatinn.

Frú forseti. Ég vil þakka Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur fyrir hennar innlegg og svar við mínu andsvari.

Ég viðurkenni að ég er ekki sérfræðingur í því nákvæmlega og hef ekki mikla þingreynslu en það væri alveg örugglega hægt að fækka þeim enn frekar. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina, frá

fólki hefur orðið hér tíðrætt um sparnað og það stendur í þessum texta að það séu 350 milljónir sem kæmu jafnvel til sparnaðar út af þessu.

kostnað sem hlýst af utanþingsráðherra. Hann kemur inn utan þings og þarf þá að vera á launum frá Alþingi sem annars hefði verið þingmaður.

Ég tek undir það sem fram kemur hjá hv. þingmanni að auðvitað er þetta ákvörðun hverrar ríkisstjórnar fyrir sig og jafnvel er þetta skoðað í samhengi við samfélagið og hvernig staðan er í ýmsum málum, ég get alveg séð það fyrir mér. En ég held að það megi fara víðar í sparnaði og ekki bara á Alþingi heldur líka hjá sveitarfélögunum. Ég hef verið talsmaður þess að fækka og draga úr alls konar á þessum árum sem ég hef verið í stjórnmálum og mér finnst mikilvægt að við berum virðingu fyrir peningum landsmanna. Þetta er ekki okkar fjármagn, við erum í þjónustu fyrir fólkið í landinu sem er að strita og vinna oft mikla vinnu og borga sína skatta og það þarf að hugsa um það að hér erum við að sýsla með fjármagn og peninga fólksins í landinu. Ég hlakka mjög mikið til að sjá meira af þessu hjá þessari ríkisstjórn því að ég veit að það er hugur í þessari ríkisstjórn að skoða hagræðingu áfram og sparnað og þá opnast auðvitað möguleiki til þess að að gera betur á öðrum sviðum eins og t.d. kom fram hjá mér fyrr í dag um talmeinafræðinga. Það er langur biðlisti barna eftir slíkri þjónustu og það kostar og við eigum nú bara eftir að skoða hvernig staðan er á landsbyggðinni með það. Ég hef grun um að þar séu mörg börn því það er ekkert spurt um hvar þú býrð ef þú ert með mein eins og talmein eða málþroskavanda. Við þurfum að sinna öllum börnum landsins og ef það fæst fjármagn út úr þessu, 300 milljónir, og hluti af því mætti fara í slíka þjónustu þá er ég ánægð.

Frú forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem er á dagskrá hér í þinginu um stórt og mikilvægt mál. Það er auðvitað bullandi pólitík í þessu, hvernig við stillum upp ráðuneytunum, hvernig við stillum upp stjórnarandstöðunni — nei, stjórnarmálefnunum

og mig langar bara að halda því mjög skýrt til haga að þegar við vorum í kosningabaráttu núna fyrir kosningarnar var það mjög skýr afstaða Viðreisnar að það er algjört grundvallaratriði, það er algjört forgangsatriði og teygir sig inn í öll ráðuneyti að ná niður vöxtum og verðbólgu.

Það er akkúrat öfugt við það sem var gert eftir kosningarnar 2021 eins og ég nefndi hérna áðan í andsvari. Þá var hugsunin ofur einfaldlega sú að bregðast við kosningaúrslitum og kosningasigri eins flokks, þ.e. valdahlutföllin innan ríkisstjórnarinnar breyttust.

En það hefði verið hægt að gera þetta með tvennum hætti. Það hefði verið hægt að gera þetta með því ofur einfaldlega að fara í þá breytingu á Stjórnarráðinu að fækka ráðuneytum til að vægi flokkanna innan ríkisstjórnarinnar væri í takt við kosningaúrslitin, eða að fjölga. Þessi ríkisstjórn sem nú er farin frá og fáir syrgja tók þá ákvörðun að það væri betra að fjölga ráðuneytum. Það felur auðvitað í sér aukinn kostnað. Þetta var rökstutt með alls konar æfingum, svo ég vitni aðeins í umræðuna eins og hún var þegar þetta var tekið fyrir í þinginu 2021. Eitt orð sem var í greinargerð og var mikið flaggað hér af ráðherrum og öðrum sem tóku þátt í umræðunum var orðið stefnulipurð. Það væri verið að breyta skipan ráðuneyta til að auka stefnulipurð. Þetta er auðvitað bara einhver orðaleppur sem hent er einhvern veginn inn til að rökstyðja þunglamalega breytingu

Við munum alveg hvernig þessi skýrsla var, þykk og ítarleg, og held ég að mönnum hafi fundist hún bara almennt mjög góð og yfirgripsmikil. Eitt af því sem var nefnt þar var að það hafi verið vandamál í íslenska kerfinu að ráðuneyti hafi gjarnan verið of mörg og þau hafi verið of veikburða, stjórnsýslan hafi verið of veikburða vegna þess að ráðuneytin voru of mörg. Þau voru of dreifð, það var verið að dreifa kröftunum of mikið. Mér finnst nefnilega við akkúrat vera, þessi ríkisstjórn, að fara bara í raun og veru nákvæmlega í þá átt sem niðurstaðan var í þessari miklu skýrslu sem greindi þetta. Það er engin ástæða til þess að hafa ráðuneytin of mörg hérna á Íslandi.

Sá samanburður getur svolítið fljótt leitt okkur í einhver öngstræti. En mér fannst þetta bara holl brýning sem kom út úr þessari skýrslu um að það væri gott að hafa ráðuneytin færri og sterkari.

og var nefnt mjög skýrt að sú ríkisstjórn sem tekur við á hverjum tíma verður auðvitað að hafa svolítið sjálfdæmi um það að skipa með sér verkum og ákveða hversu mörg ráðuneytin eigi að vera. Þá var verið að tala svolítið um það að Stjórnarráðið yrði að vera dýnamískt, þ.e. að áherslur geta breyst á milli tíma, áherslur geta breyst á milli ríkisstjórna og það ætti að vera hægt að koma því þannig fyrir í Stjórnarráðinu að mæta öllum slíkum breytingum. Ef það væru ekki rök þá held ég að það væri auðvelt að festa endanlega það hversu ráðuneytin ættu að vera mörg og hvað þau eiga að heita. En við vitum auðvitað öll að veruleikinn er kannski aðeins flóknari heldur en það er, þannig að dýnamískt Stjórnarráð er eitthvað sem við verðum að vinna með. Sú tilhneiging að fjölga frekar ráðuneytum

en þetta veitir ákveðin hughrif og þetta sparar peninga og það er auðvitað búið að kostnaðarmeta þetta og greina þetta eins og eins og þingheimur veit. Ég er auðvitað ekki í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þannig að ég kann ekki allar tölur en ég man þó að hér fyrir þremur árum þegar við vorum í þessari umræðu þá var mikið kvartað undan því að það væri lítið og lélegt kostnaðarmat á því hversu kostnaðaraukning ríkissjóðs yrði mikil við það að fjölga ráðuneytunum þá. Þess utan, svo ég grípi aðeins umræðu sem var hér áðan um að það hefðu verið sendar út fleiri umsagnarbeiðnir þá, að það hafi verið meiri umræða í þinginu, meiri umræða í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um málið, þá á það sér auðvitað bara mjög eðlilegar skýringar. Það að fækka ráðuneytum er allt annað ferli en að fjölga. Það að færa verkefni á milli í færri ráðuneyti er allt annað heldur en að stofnsetja ný frá grunni og fjölga með þeim hætti. Þetta er eðlisólíkt.

hjá okkur núna. Það segir hér í nefndaráliti meiri hlutans út frá markmiðinu að það sé verið að leggja til að ráðuneytum í Stjórnarráði Íslands verði fækkað um eitt, úr tólf í ellefu,

Markmið áformaðra breytinga er þó ekki aðeins fjárhagslegur sparnaður til skamms tíma heldur fyrst og fremst að gera Stjórnarráð Íslands öflugra og skilvirkara til lengri tíma með því að skerpa betur á og skýra verkaskiptingu milli ráðuneyta.“ Og ég tek undir það sem hér kom fram áðan: Mín vegna mætti vel fækka ráðuneytum meira. Það er ekkert sem segir að þau þurfi að vera ellefu og ég hefði sjálfur alveg talið fulla ástæðu til að ganga lengra í því heldur en þessi ríkisstjórn gerði. Ég hefði frekar viljað fara í þá átt heldur en hina. En þetta varð alla vega lendingin og ég ætla að minna á að það var þannig út allt síðasta kjörtímabil, eftir æfingarnar sem farið var í eftir kosningarnar 2021,

voru menn enn að kvarta undan því að þessi straumlínulögun sem stefnt var að, þessi stefnulipurð sem talað var um, væri ekki að skila sér í bættri vinnu inni í Stjórnarráðinu. Ég vonast auðvitað til þess að það að fækka og breyta þannig auðveldi það frekar en að fjölga og stofna nýtt.

umræðu þá var þeim auðvitað í lófa lagið að spara svolítinn aur fyrir ríkið eftir kosningarnar 2021 með því að fækka ráðuneytum.

Hafandi verið og verandi hluti af meirihlutaáliti sem mælt var fyrir hér áðan þá langar mig til þess að koma því á framfæri að ég er alls ekki sammála því að það hafi eitthvað verið kastað til höndunum hvað varðar vinnubrögð við þetta málefni.

þá var spurt — ég legg áherslu á það var spurt — hvort það væri ástæða til þess að kalla til gesti og meiri hlutinn taldi svo ekki vera og ég man ekki til þess að minni hlutinn hafi óskað eftir því að það yrði gert. Ég vil bara halda því til haga.

Íslands í ráðuneyti að lokinni afgreiðslu Alþingis á tillögu þessari verður unnt að ljúka þeim skipulagsbreytingum sem lagt var upp með við myndun nýrrar ríkisstjórnar. Þannig verða í fyrrnefnda úrskurðinum ýmis stjórnarmálefni færð til í samræmi við fækkun ráðuneyta og nýjar áherslur lagðar í starfsemi sumra þeirra.“ þeirra.“ Það er verið að segja að það er ekki endanlegt og það er ekki endilega komin endanleg mynd á það hvernig Stjórnarráðið mun líta út.

varðandi málefni þeirra sem heyra undir Heyrnar- og talmeinastöð Íslands að þessu hefur ekki verið lokið. Það kemur fram í

til skoðunar er tilfærslan fleiri málefna og vera kann að síðarnefndi úrskurðurinn, þ.e. úrskurður frá forsetanum, taki fleiri breytingum en hér hafa verið raktar.

en með breytingunni.

Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd þrjár ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar frá síðasta og líka þarsíðasta ári.

um markaðseftirlit og samræmi vara við kröfur. Markmiðið með þessu er að tryggja að vörur á markaði uppfylli nauðsynlegar kröfur um heilbrigði og líka almannaöryggi. Þetta snýst m.a. um ábyrgð og skyldur rekstraraðila og birgja varðandi hönnun, merkingar og síðan eftirlit með vörum. Reglurnar kalla á lagabreytingar hér á landi og er ráðgert að atvinnuvegaráðherra leggi fram á næsta löggjafarþingi frumvarp um breytingar á lögum um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1994, sem og á sérlögum um tiltekin eftirlitsstjórnvöld. Þá gefst þinginu líka betra tækifæri til þess að fara efnislega inn í þessi mál. Önnur ákvörðunin, nr. 145/2024, fellir inn í EES-samninginn hinn svokallaða verðbréfunarpakka ESB. Markmið hans er að koma á styrkri lagaumgjörð í kringum verðbréfunarviðskipti. Takmarkið er að draga úr áhættunni sem felst í verðbréfun og að tryggja aðgreiningu einfaldra, gagnsærra og staðlaðra verðbréfunarafurða frá flóknum, ógegnsæjum og áhættusamari afurðum. Til innleiðingar hefur fjármála- og efnahagsráðherra lagt fram frumvarp til laga

Með reglugerðinni eru sameinuð ákvæði tiltekinna ESB-gerða sem varða sama efni. Mikilvægustu áhrifin af innleiðingu hennar er rýmkun meginreglunnar um jöfn gjöld á greiðslur í evrum yfir landamæri.

Þá var haft samráð við utanríkismálanefnd vegna upptöku umræddra gerða í samninginn, sem gerði ekki athugasemdir við upptöku þeirra á þann hátt sem þingsályktunartillagan tilgreinir. Jafnframt fengu nokkrar af þessum gerðum umfjöllun í efnahags- og viðskiptanefnd, sem gerði heldur ekki athugasemdir við upptöku þeirra í samninginn. Nánari upplýsingar, m.a. um áhrif innleiðingar gerðanna, má finna í meðfylgjandi tillögu til þingsályktunar. Ég legg því til, virðulegi forseti, að þegar umræðu þessari lýkur verði tillögu þessari vísað til utanríkismálanefndar.

Hæstv. forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd tvær ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar frá árinu 2024, um breytingar á II. viðauka við EES-samninginn og breytingar á bókun 31 og bókun 37 við samninginn. Þessar ákvarðanir eiga sér rætur í lærdómi af Covid-19 faraldrinum. Annars vegar er um að ræða ákvörðun nr. 167/2024, sem fellir inn í EES-samninginn reglugerð (ESB) 2022/123. Sú reglugerð styrkir hlutverk Lyfjastofnunar Evrópu í krísustjórnun varðandi lyf og lækningatæki. Markmiðið er m.a. að bæta viðbrögð aðildarríkja EES við skorti á lyfjum og skorti á lækningatækjum. Miðar bætt samstarf að því að tryggja framboð, gæði, öryggi og verkun lyfja sem ráða mögulega við bráðar ógnir við lýðheilsu fólks. EES-ríkjunum ber að upplýsa um framboð og eftirspurn lyfja og lækningatækja. Einnig ber að tilkynna Lyfjastofnun Evrópu um alla atburði sem eru líklegir til að leiða til bráðrar ógnar við lýðheilsu eða atvik af sama meiði. Ísland mun taka þátt í stýrihópum Lyfjastofnunar Evrópu sem settir eru á fót með reglugerðinni. Nánari upplýsingar er að finna í frumvarpi heilbrigðisráðherra til laga um breytingu á lyfjalögum og lögum um lækningatæki þar sem lagt er til að lögfesta gerðina í íslenskan rétt.

Markmið hennar er að efla hæfni aðildarríkja EES til að greina og bregðast við slíkum ógnun. Lagaramminn um faraldsfræðilegt eftirlit, vöktun, snemmbæra viðvörun og baráttu gegn heilbrigðisógnum sem ná yfir landamæri er rýmkaður til að bæta viðbúnað og ekki síður viðbrögð í aðildarríkjum EES við slíkum heilbrigðisógnum. Sóttvarnastofnun Evrópu mun fá upplýsingar frá aðildarríkjum um viðbúnað, heimsækja þau og meta framkvæmd þeirra á forvarna-, viðbúnaðar- og viðbragðsáætlunum. Reglugerðin heimilar einnig sameiginleg innkaup á lyfjum og búnaði til að bregðast við heilbrigðisógnum. Heilbrigðisráðherra mun á næsta löggjafarþingi leggja fram frumvörp til sóttvarnalaga þar sem einmitt er gert ráð fyrir þessari heimild til að innleiða þessar reglur.

sem þingsályktunartillagan tilgreinir. Nánari upplýsingar, m.a. um áhrif innleiðingar gerðanna, má finna í meðfylgjandi tillögu til þingsályktunar. Ég legg því til, virðulegi forseti, að þegar umræðu þessari lýkur verði tillögunni vísað til hv. utanríkismálanefndar.

Frumvarpið er samið að höfðu samráði við m.a. Sjúkratryggingar Íslands, embættis landlæknis og Landspítala. Þetta mikilvæga frumvarp var lagt fram á síðustu tveimur löggjafarþingum án þess að ná fram að ganga og er nú endurflutt með smávægilegum breytingum. Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar með það fyrir augum að veita Sjúkratryggingum Íslands skýrari heimildir til að geta sinnt lögbundnum skyldum sínum sem umsjónaraðila sjúkratrygginga landsmanna að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustuna. Enn fremur að tryggja skýrleika laganna og gegnsæi við málsmeðferð stofnunarinnar sem og meðferð og vinnslu gagna. Lagðar eru til breytingar á tilteknum ákvæðum sem varða réttindi sjúkratryggðra. Ber þar fyrst að nefna að lagt er til að biðtími eftir sjúkratryggingu við flutning til landsins verði styttur verulega. Biðtími eftir sjúkratryggingu og þar með þeim réttindum sem felast í greiðsluþátttöku sjúkratrygginga er í dag sex mánuðir eftir flutning til landsins nema einstaklingur geti t.d. sýnt fram á að hafa haft sjúkratryggingu í öðru EES-ríki. Þessi biðtími er langur og lengri en gengur og gerist á Norðurlöndunum og felur í sér óhagræði fyrir þá einstaklinga sem flytjast hingað til lands og eiga ekki rétt á sjúkratryggingu strax. Er því lagt til að biðtíminn verði styttur niður í þrjá mánuði, sem yrði töluverð réttarbót fyrir þá einstaklinga sem um ræðir sem myndu þannig öðlast rétt til greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga mun fyrr en nú gildir. Þá er lagt til að greiðsluþátttaka vegna kostnaðar sem einstaklingar verða fyrir vegna veikinda og slysa erlendis verði takmarkaður en einkum er um að ræða kostnað vegna veikinda og slysa sjúkratryggðra á ferðalögum utan Evrópska efnahagssvæðisins. Þessi almenni réttur til greiðslu kostnaðar vegna veikinda og slysa þekkist ekki hjá hinum Norðurlandaþjóðunum enda einstaklingar flestir tryggðir við kostnaði vegna veikinda og slysa í gegnum einkatryggingar, svo sem kreditkortatryggingar. Í frumvarpinu er lagt til að réttur til greiðslu kostnaðar vegna veikinda og slysa erlendis verði takmarkaður við afmarkaðan hóp sjúkratryggðra, svo sem námsmanna, veikist þeir eða slasist í námsríki. Í frumvarpinu er einnig lagt til að Sjúkratryggingum Íslands verði veittar skýrari heimildir til að taka ákvörðun um hvort einstaklingur sé sjúkratryggður hér á landi. Lög um sjúkratryggingar miða nú við að einstaklingur sé sjúkratryggður á grundvelli lögheimilisskráningar hér á landi. Hins vegar eru dæmi um að einstaklingur haldi lögheimilisskráningu sinni hér eftir flutning úr landi og njóti þannig áfram greiðsluþátttöku ríkisins vegna heilbrigðisþjónustu og annarra réttinda án þess að greiða í sameiginlega sjóði á Íslandi. Í frumvarpinu er því lagt til að Sjúkratryggingum Íslands verði heimilt að leggja mat á raunverulega búsetu sjúkratryggðs, svo sem á grundvelli upplýsinga frá skattyfirvöldum. Sýni gögn fram á raunverulega búsetu hér á landi heldur sjúkratryggður sínum réttindum en ella er rétturinn felldur niður. Meðal annarra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu er að lögfesta sérstaka skyldu Sjúkratrygginga Íslands til að byggja ákvarðanir sínar á gagnreyndri meðferð og faglegu og hagrænu mati. Þessum viðmiðum hefur að sjálfsögðu verið fylgt í starfsemi stofnunarinnar en æskilegt er að lögin mæli með skýrum hætti um að þessi atriði gildi við alla ákvarðanatöku hjá Sjúkratryggingum Íslands. Einnig er lögð til breyting á notkun hugtaka í lögunum og þá helst að hugtakið réttindagreiðslur verði notað í auknum mæli í stað hugtaksins bætur. Orðið réttindagreiðslur hefur verið notað um árabil í starfsemi Sjúkratrygginga Íslands og þykir lýsa betur þeim réttindum sem sjúkratryggðir eiga t.d. varðandi endurgreiðslu á útlögðum kostnaði. kostnaði. Frumvarpinu er jafnframt ætlað að breyta ýmsum öðrum ákvæðum laganna og festa í lög atriði sem lögin hafa ekki mælt fyrir um áður. Lagt er til að mæla sérstaklega fyrir um rétt til þátttöku Sjúkratrygginga í kostnaði vegna læknismeðferðar erlendis vegna of langs biðtíma hér á landi, en sá réttur hefur hingað til verið byggður á Evrópulöggjöf. Þá er lagt til að festa í lög rétt Sjúkratrygginga til að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu á grundvelli svonefndra fjármögnunarlíkana sem notuð hafa verið til að reikna út greiðslur til heilsugæslna. Einnig að Sjúkratryggingum verði heimilt að fresta töku ákvörðunar vegna beiðna um upplýsingar um yfirstandandi samningaviðræður um kaup á heilbrigðisþjónustu telji stofnunin að afhending upplýsinganna geti haft neikvæð áhrif á framgang viðræðnanna. Í frumvarpinu eru ákvæði um miðlægan heilbrigðisþjónustugrunn og miðlægan lyfjagreiðslugrunn einnig tekin til endurskoðunar og tilteknar breytingar lagðar til svo Sjúkratryggingar hafi fullnægjandi upplýsingar til að reikna út greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga. Að því er varðar lyfjagreiðslugrunn varða breytingar nánari útfærslu á þeim upplýsingum sem skal skrá í grunninn, svo sem lyfjakostnað, lyfjanotkun og fleira. Tillögur um breytingar á ákvæðum um miðlægan heilbrigðisþjónustugrunn eru m.a. til komnar vegna innleiðingar á þjónustu tengdri fjármögnun sjúkrahúsa en lagt er til að skráðar verði upplýsingar um meðferðir og legutímabil sjúklinga, svo dæmi séu tekin. Breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu varða einnig vinnslu persónuupplýsinga hjá Sjúkratryggingum Íslands og miðlun upplýsinga um biðlista. Er lagt til að Sjúkratryggingum verði heimilt að kalla eftir nauðsynlegum upplýsingum um einstaklinga á biðlista, m.a. frá embætti landlæknis. Vegna framkvæmdar samninga um þjónustutengda fjármögnun er lagt til að Sjúkratryggingum verði heimilt að kalla eftir upplýsingum úr heilbrigðisskrám embættisins um veitta meðferð og öðrum upplýsingum til að stofnunin geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu í tengslum við framkvæmd og greiðslur. Loks er lagt til að skýra betur heimildir Sjúkratrygginga Íslands um vinnslu persónuupplýsinga í 50. gr. laganna. Hlutverk Sjúkratrygginga er afar umfangsmikið og felst m.a. í framkvæmd Sjúkratrygginga að semja um kaup á heilbrigðisþjónustu, endurgjald fyrir þá þjónustu sem og eftirlit með gæðum og árangri. Mikilvægt er að tryggja sem best nýtingu þeirra fjármuna sem í málaflokkinn fara og stuðlar frumvarpið að því. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins.

forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna á þessu góða máli. Mig langaði aðeins að spyrja út í nokkur atriði varðandi það sem kemur fram í þessu frumvarpi.

bara réttlætismál og líka bara nauðsynlegt í mörgum tilvikum vegna þess að sex mánaða biðtími getur verið ansi langur og íþyngjandi. En bara svona til upplýsinga fyrir okkur hin: Hvernig er þetta

Spurt var um læknisfræðilegan kostnað erlendis og að mat Sjúkratrygginga trufli ekki þegar liggur á, er það ekki rétt? er það ekki rétt? Í frumvarpinu er talað um að allar ákvarðanir Sjúkratrygginga eigi að byggjast á gagnreyndri eða bestu þekkingu. Ætlunin er að safna slíkri þekkingu í gegnum svo svonefnt faglegt og hagrænt mat og þá mun allt slíkt mat auðvitað ganga hraðar. Varðandi það þegar Íslendingar flytja erlendis frá þá byggist það á því hversu lengi þeir hafa átt þar heima og hvort þeir hafa verið þar með lögheimili og annað slíkt en almennt gildir að þeir eru tryggðir ef svo er ekki.

spurningarnar. Spurt var um fyrirmynd að því að stytta tímann úr sex í þrjá mánuði. Því er til að svara að þannig mun staðan vera á öllum öðrum Norðurlöndum þannig að það er verið að færa okkar reglur til samræmis við önnur Norðurlönd. Sömuleiðis þegar kemur að tryggingum utan EES þá þekkist það fyrirkomulag sem nú er við lýði hér ekki á öðrum Norðurlöndum. Varðandi persónuvernd þá höfum við auðvitað persónuverndarlöggjöf og við erum kannski enn svolítið að

upplýsingum úr grunnum þess til Sjúkratrygginga í gríðarlega mikilvægum tilgangi, t.d. í að reikna út fjármögnun bæði heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa.

og komnar mjög tryggar leiðir til að senda upplýsingar á milli stofnana. En almennt eigum við ekki að gera það nema brýna nauðsyn beri til en bæði embætti landlæknis og Sjúkratryggingar hafa það að meginmarkmiði að vernda þessar viðkvæmu persónuupplýsingar.

Það er ósköp eðlilegt að þegar stjórn tekur við á miðjum vetri þá sé fylgt eftir vinnu í ráðuneytunum og ég fagna því að heilbrigðisráðherra sé að fylgja þessu máli eftir að þarna var unnið ötullega að því að efla og skýra sjúkratryggingakerfið með það að markmiði að tryggja að allir sjúkratryggðir njóti sanngjarna og skýra réttinda, að þjónustan sé aðgengileg og ákvarðanir byggi á faglegu mati og gagnreyndri þekkingu. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu er verið að gera fjölmargar breytingar sem miða einmitt að því að einfalda, styrkja og skýra framkvæmd sjúkratrygginga og þar á meðal má nefna að ákvarðanataka sjúkratryggingastofnunarinnar mun byggja á gagnreyndri þekkingu og viðurkenndum alþjóðlegum aðferðum sem tryggir faglegar og réttlátar ákvarðanir um heilbrigðisþjónustu. Þetta er auðvitað grundvallaratriðið í því að efla heilbrigðiskerfið og tryggja að fjármagn sé nýtt með sem skilvirkustum hætti. hætti. Eins og áður sagði þá er hér einmitt líka verið að leggja til að biðtími eftir sjúkratryggingum fyrir nýbúa verði styttur úr sex mánuðum í þrjá og þessi breyting er réttlætismál og mikilvæg.

samfélagslegum breytingum. Með þessum breytingum er sjúkratryggingastofnun einmitt veitt skýrari heimild til að ákvarða hverjir eru raunverulega sjúkratryggðir á Íslandi og hvort einstaklingar sem skráðir eru með lögheimili hér en búa erlendis eigi rétt á sjúkratryggingum. Það er mikilvægt skref í átt að réttlátari og skilvirkari stjórnsýslu. Annað mikilvægt atriði í frumvarpinu er lögfesting á greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar erlendis ef biðtími hér á landi umfram læknisfræðileg réttlætanleg viðmið. Þetta er ekki nýr réttur heldur er verið að skýra útfærsluna frekar á rétti sem sjúkratryggingar hafa nú þegar. En mikilvægt er að slík ákvæði séu skýr í lögum til að tryggja einmitt jafnræði og gagnsæi. Við megum samt ekki gleyma þeim breytingum sem snúa að lyfjagreiðslugrunni og miðlægum heilbrigðisgagnagrunni. Þær miða að því að auka öryggi í lyfjaávísunum og veita betri yfirsýn yfir greiðsluþátttöku sem mun stuðla að auknu gagnsæi og betri nýtingu fjármuna. Það er einnig verið að tryggja öruggari lyfjanotkun og skilvirkari umsýslu á heilbrigðisþjónustu sem er afar mikilvægt. Allar þessar breytingar styðja við áframhaldandi þróun íslensks heilbrigðiskerfis og við erum að halda áfram á þeirri vegferð sem hófst á síðasta kjörtímabili. Ég veit að núverandi ráðherra og fyrrverandi ráðherra hafa lagt vinnu í þessa stefnu og frumvarpið sem hér liggur fyrir er hluti af þeirri viðleitni að tryggja að sjúkratryggingakerfið þjóni landsmönnum með réttlátum, faglegum og skilvirkum hætti. Við í þingflokki Framsóknar styðjum þetta frumvarp. Það er einmitt byggt á skýrri stefnu og vandlega ígrundaðri vinnu og mun leiða til réttlátara og gagnsærra sjúkratryggingakerfis fyrir alla landsmenn. Sú sem hér stendur situr einmitt í velferðarnefnd sem mun fá málið til umfjöllunar og það verður áhugavert að

Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins telur framlagningu frumvarpsins vera kjörið tækifæri til að jafna stöðu íslenskra veitenda heilbrigðisþjónustu við erlenda þjónustuveitendur á EES-svæðinu með því að tryggja rétt manna á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga vegna læknismeðferðar hjá einkareknum aðilum hér á landi.

einkarekinna aðila er áfram jafn takmarkaður. Samrýmist 9. gr. að því leyti illa jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar þar sem Sjúkratryggingar greiða að þessu leyti meira fé til einkarekinna heilbrigðisstofnana erlendis en sams konar stofnana á Íslandi.

Við teljum eðlilegt að breytingar verði gerðar á umræddu fyrirkomulagi, hvort tveggja í þágu sjúklinga og innlendra þjónustuveitenda.

Þar vil ég staldra m.a. við eftirfarandi: „Aðgangur að gagnagrunni er veittur fyrir kerfi lyfjabúða, sem starfa á grundvelli lyfjalaga, eða heilbrigðisstofnana. Ábyrgðaraðilum þeirra heilbrigðisstofnana og lyfjabúða sem tengjast gagnagrunninum er skylt að halda skrá yfir þá aðila sem sótt hafa upplýsingar í grunninn.“

fengið bréf eða tölvupóst frá landlæknisembættinu þar sem verið er að ræða í raun aðgang að lyfjaávísanakerfinu og ég er að velta fyrir mér hvort þetta sé sama skráin sem um er að ræða eða hvort við eigum

Það stendur hérna: „Lyfjabúðum sem starfa á grundvelli lyfjalaga er skylt að tengjast gagnagrunninum, nýta upplýsingar gagnagrunnsins við útreikninga á greiðsluþátttöku og veita upplýsingar í hann.“

Annað sem ég vil líka nefna í þessu er að fyrir ekkert mjög mörgum árum síðan voru Sjúkratryggingar nokkuð duglegar í því

Það er líka í því sambandi rétt að nefna að þegar var verið að breyta kerfinu og færa lyfjaávísanir alfarið yfir á rafrænt form þá var það í rauninni mjög skynsamlegt hjá Sjúkratryggingum að horfa til þess hvernig kostnaður af lyfjum dreifðist á einstaka aldurshópa

hjálpartækjum og næringu um mjög langt skeið. Mér telst til að við séum að tala um jafnvel áratug í einhverjum tilfellum þar sem ekki hafa orðið breytingar á þeim upphæðum sem Sjúkratryggingar leggja til málsins, sem segir þá eðli máls

Það er skrýtið að vera að flytja íslenskt skattfé erlendis meðan það er hægt að veita þjónustuna innan lands, jafnvel með miklu einfaldari og þægilegri hætti fyrir sjúklinga, aðstandendur og alla sem koma að. koma að. Það væri mikil framför ef við myndum gera meira og betur í gegnum þetta frumvarp það sem tengist þessu atriði.

er áfengis- og vímuefnameðferð. Ég hef spurst sérstaklega fyrir um það hjá Sjúkratryggingum og ekki fengið nægjanlega skýr svör. Þá langar mig bara að beina þessu til hæstv. ráðherra, sem er hér í salnum, en líka til þeirra sem um málið munu fjalla í velferðarnefnd. Ég tel mjög mikilvægt að Sjúkratryggingar taki líka þátt í kostnaði við áfengis- og vímuefnameðferð erlendis. Við þekkjum jú umræðuna um biðlista hér og SÁÁ og eflaust er hægt að leysa eitthvað úr því með því að setja meira fjármagn til SÁÁ eða annarra meðferðarheimila eða -stofnana hér á landi; við erum reyndar eingöngu með afvötnun á SÁÁ og auðvitað, fyrirgefið, líka á Landspítala, háskólasjúkrahúsi. En ég tel það stundum mikilvægt fyrir þessa einstaklinga einmitt að fá að fara erlendis. Meðferðin getur virkað betur þegar viðkomandi einstaklingur fær tækifæri til að fara alveg út úr því umhverfi sem hann er í og dvelja um tíma annars staðar.

En mér finnst full ástæða til að við byggjum kerfið þannig upp að þeir sem það kjósa geti sótt slíka meðferð erlendis. Þá veit ég að það reynir einmitt á það sem kemur fram í frumvarpinu, á gagnreynda þekkingu, vísindalegar aðferðir og annað; það er kannski stundum svolítið erfiðara þegar um þessa sjúkdóma er að ræða. En ég vildi bara fá að leggja aftur áherslu á þetta. Ég hef rætt þetta oftar en einu sinni og oftar en tvisvar hér í þessum ræðustól. Mér finnst mikilvægt að við hugum að fjölbreyttari lausnum þegar kemur að áfengis- og vímuefnavanda og ég tel að kostnaðarþátttaka í slíkri meðferð erlendis sé einn af þeim þáttum, en það er alls ekki eins og það sé eina svarið. Þá langaði mig líka að nefna ófrjósemisaðgerðir. Við höfum tekið þátt í að kosta slíkar aðgerðir hér heima en ef ég hef skynjað þetta rétt frá þeim hópi fólks sem hefur verið að sækja þjónustu erlendis þá hefur engin kostnaðarþátttaka verið því. Nú þekki ég til þess að margir sækja til Grikklands og til Spánar þar sem mér skilst að sé verið að veita mjög góða þjónustu, þjónustu sem hefur veitt góða raun.

Þetta voru kannski þessir tveir málaflokkar sem ég vildi leggja sérstaka áherslu á og svo jafnframt það sem kemur fram hjá umsagnaraðilum varðandi fyrri meðferðir og það eru tannsmiðirnir sem heimsóttu okkur sérstaklega í velferðarnefnd síðast og voru að hafa áhyggjur af því að það væri töluvert um að fólk væri að sækja þá þjónustu erlendis; hún væri mjög misjöfn að gæðum og það kostaði oft töluvert í í meðförum hér heima síðar hjá tannlæknum. Ég verð að viðurkenna að ég þekki ekki nægilega til hvernig hægt er að hafa eftirlit með slíku ef það er hægt eða slíkt. En þetta var alla vega mikið áhyggjuefni hjá tannsmiðum og þeim sem komu fyrir þeirra hönd til okkar síðast í velferðarnefnd og gátu fært, að mér fannst, ágætisrök fyrir áhyggjum sínum. Ég held því að það sé eitthvað sem við þurfum líka að huga að í meðferð þessa máls.

mjög góðar athugasemdir og málefnalega umræðu. Það er augljóst að þetta eru auðvitað mál sem hreyfa við fólki og rétt, sem fram hefur komið, að þetta frumvarp er ekki bara lagt fram í annað sinn heldur í þriðja sinn og margir þingmenn þekkja

um hvernig þessar reglur nái til aðgerða hér heima þá finnst mér það auðvitað allrar athygli vert en bendi þó á að þetta gildir almennt og mest þegar bjargirnar eru ekki til staðar hér eru ekki til staðar hér heima. Ef við tökum t.d. liðskiptaaðgerðir þá er auðvitað verið að gera þær hjá einkaaðilum þar sem Sjúkratryggingar hafa samið og það hefur auðvitað bætt stöðuna til muna. Hið sama á við um offituaðgerðir. Þær eru jú gerðar samkvæmt samningi við einkaaðila en stundum dugir þetta ekki til og það eru bara ekki meiri bjargir hér innan lands og því leita sjúklingar til útlanda.

kerfi þar sem sést hvaða lyf fólk hefur fengið og það hafa jú orðið atvik þar sem ekki var ljóst hverjir fóru inn í grunna og gáfu frá sér upplýsingar.

skoðun og mitt faglega mat að það þurfi að styrkja Sjúkratryggingar þegar kemur að margs kyns faglegum málefnum og ég held að ég og forstjóri Sjúkratrygginga séum sammála um það og vonandi

lögum um landlækni og lýðheilsu kveðið á um að landlæknir skuli hafa eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með og stuðla að skynsamlegri lyfjanotkun hérlendis, þannig að embætti landlæknis birtir heilmiklar upplýsingar um lyfjanotkun,

þar sem upplýsingum bar ekki alveg saman og niðurstaðan var, held ég, að gögnin hjá embættinu voru nákvæmari hvað þetta varðar þannig að embætti landlæknis leggur sig fram um að miðla þessum upplýsingum.

Það er samt þannig að biðtíminn hjá sjúkrahúsinu á Vogi hefur verið innan þessara almennu viðmiða. En það liggur fyrir að það þurfi að skilgreina sérstaklega biðtíma eftir vímuefnameðferð. Þetta hefur embætti landlæknis bent á í skýrslu frá 2020 og þetta er bent á í sérstakri nýrri skýrslu

og þar með er hægt að skoða það sem þingmaðurinn nefnir um hvort reglur um biðtíma eigi að gilda um áfengis- og vímuefnameðferð. Það getur samt verið vandkvæðum háð því að krafan er um að meðferðin sé byggð á gagnreyndri meðferð og það liggur ekkert alltaf fyrir. En ég, eins og eflaust þingmaðurinn, þekki dæmi um að einstaklingum hafi gengið mjög vel í meðferð erlendis þannig að ég tel þetta allrar athygli vert. Þegar kemur að frjósemisaðgerðum þá verð ég að játa að ég þekki þetta ekki nákvæmlega og og þekki ekki biðtímann þar en auðvitað gildir þessi greiðsluþátttaka einungis ef biðtíminn er mjög langur. Ég þekki það ekki hér, ég skal hins vegar kynna mér það

og er brugðist við í greinargerð og frumvarpi og þar er aftur þetta með að það sé verið að gera bara það sem nauðsynlegt er. Vissulega kann eftirlitið að reynast erfitt það er sem sagt búið að taka tillit til athugasemda tannsmiða. Herra forseti. Þetta er mjög mikilvægt frumvarp og bagalegt að það þurfi að leggja það hér fram þrisvar sinnum en von mín er að hv. þingmenn, sem hafa talað hér með jákvæðum hætti, fjalli um það í velferðarnefnd og frumvarpið verði svo samþykkt því að það er gríðarlega mikilvægt og snertir á mörgu. Það er verið að skýra betur skyldu Sjúkratrygginga til að byggja ákvarðanatöku á gagnreyndri meðferð og faglegu og hagrænu mati. Það ákvæði er reyndar búið að vera mjög lengi í lögunum, þetta faglega og hagræna mat, sem á ensku heitir „health technology assessment“. Þetta verður æ mikilvægara, ekki síst þegar kemur að nýjum og dýrum lyfjum og vex auðvitað kostnaður umfram fjárheimildir og sú sem hér stendur hefur ákveðið að gera atlögu að því að setja hér stefnu um lyfjamál, vonandi strax í upphafi næsta þings. Það er afar mikilvægt að stytta biðtíma eftir sjúkratryggingu við flutning til landsins og að Sjúkratryggingar fái nauðsynlegar heimildir til að kanna hvort sjúklingar séu raunverulega búsettir hér, líka að festa í lög þessa greiðsluþátttöku í læknismeðferð erlendis. Síðan er mikilvægt að skýra ákvæði um gagnaöflun og vinnslu, líka þetta með greiðsluþátttöku vegna veikinda og slysa utan Evrópska efnahagssvæðisins sem, eins og ég nefndi, gildir ekki á öðrum Norðurlöndum og þetta tvennt, að stytta tíma að sjúkratryggingu hérlendis og hætta við tryggingar utan EES, jafnast út kostnaðarlega. Síðan var þarna heimild um að Sjúkratryggingar fái heimild til að þurfa ekki að miðla upplýsingum sem nýtast gagnaðilum í samningaviðræðum. Það er verið að breyta hugtakanotkun til samræmis við það sem notað er í dag enda eru lögin frá 2008

ábyrgð og fagmennsku í hv. velferðarnefnd og hlakka til að heyra þeirra skoðun á frumvarpinu eftir það.

sameinast um að bæta mögulega þjónustu Sjúkratrygginga. Ég held að það séu mikil tækifæri í þeirri stofnun því að hún safnar gríðarlegu magni af upplýsingum og mjög verðmætum upplýsingum

Sjúkratryggingar eru mikilvægar til að gæta okkar réttinda en ekki síður sem stjórntæki okkar þar sem Sjúkratryggingar semja um kaup á heilbrigðisþjónustu og eru þannig lykilaðili í því hvernig við skipuleggjum og veitum heilbrigðisþjónustu. Varðandi þennan gagnagrunn þá þá skal játast að ég þekki lyfjagagnagrunn embættis landlæknis og þar eru upplýsingar um lyfjaávísanir og lyfjanotkun en ekki upplýsingar um verð og greiðsluþátttöku. Þetta eru því tveir grunnar og varðandi aðganginn sem lyfjabúðirnar hafa þá er sá aðgangur á lyfjabúðina í heild

um almennan ramma fyrir verðbréfun og gerð sértæks ramma fyrir einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun, sem ég vísa hér eftir til sem STS-reglugerðarinnar, og tengdar Evrópugerðir. Verðbréfun er viðskiptasamningur eða kerfisfyrirkomulag þar sem greiðslufallsáhætta tengd kröfu eða kröfusafni, t.d. lánasafni, er lagskipt í áhættulög og umbreytt í framseljanleg verðbréf sem seld eru til fjárfesta. Þannig safnar lánveitandi saman lánasafni sínu, endurflokkar það og skipuleggur eftir mismunandi áhættuflokkum fyrir ólíka fjárfesta. Hagnaður fjárfesta verður til af sjóðstreymi undirliggjandi lána, eða er háður afkomunni af undirliggjandi kröfu eða kröfusafni. Forgangsröðun áhættulaga ákvarðar dreifingu taps á líftíma verðbréfunar ef til þess kemur. Helstu aðilar að hefðbundinni verðbréfun eru upphaflegur lánveitandi, upphafsaðili, sem er sá sem stendur fyrir verðbréfuninni, og sérstakur verðbréfunaraðili, sem er lögaðili sem stofnsettur er í þeim tiltekna tilgangi að framkvæma verðbréfun. Hér á landi má reikna með að helstu þátttakendur í viðskiptum með verðbréfaðar verðbréfaðar stöður verði eftirlitsskyldir aðilar á fjármálamarkaði, einkum fjármálafyrirtæki, vátryggingafélög, rekstrarfélög verðbréfasjóða, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða og, eftir atvikum, lífeyrissjóðir. Forseti. Í STS-reglugerðinni eru settar fram almennar kröfur sem gerðar eru til allra tegunda verðbréfunar, auk þess sem settar eru fram sértækar kröfur til einfaldrar, gagnsærrar og staðlaðrar verðbréfunar, öðru nafni STS-verðbréfun. Af almennum kröfum til allra tegunda verðbréfunar má nefna að sala til almennra fjárfesta er háð takmörkunum, gerðar eru kröfur um áreiðanleikakönnun stofnanafjárfesta, krafa er gerð um að þeir sem standa að verðbréfun haldi eftir hluta áhættu, gagnsæiskröfur eru skilgreindar og skulu upplýsingar gerðar tiltækar í verðbréfunarskrá, bann er almennt lagt við endurverðbréfun og kveðið á um beitingu sömu viðmiða um lánveitingu á áhættuskuldbindingar sem til stendur að verðbréfa og beitt er á óverðbréfaðar skuldbindingar. Sértækar kröfur eru ítarlega skilgreindar til STS-verðbréfunar í reglugerðinni og talað um STS-viðmið eða -kröfur. Þeim er ætlað að tryggja einfaldleika, stöðlun og gagnsæi viðskiptaskjala og framkvæmdar. Fela má þriðja aðila, með viðeigandi starfsleyfi, að sannprófa að STS-viðmið að STS-viðmið séu uppfyllt, en endanleg ábyrgð á tilkynningu og meðhöndlun verðbréfunar sem STS er ávallt hlutaðeigandi aðila að verðbréfun. Þeim sem standa að verðbréfun í aðildarríkjum ESB og EFTA-ríkjunum innan EES ber sameiginlega að tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, ESMA, um að STS-verðbréfun uppfylli kröfur reglugerðarinnar, þ.e. svonefnd STS-tilkynning. ESMA skal birta lista yfir allar verðbréfanir sem STS-tilkynningar berast um, af öllu Evrópska efnahagssvæðinu, á vef sínum. Brýnt er að fjárfestar meti á tilhlýðilegan hátt áhættuna sem stafar af öllum tegundum verðbréfunar. Megintilgangur STS-tilkynninga og almennrar skyldu aðila að verðbréfun til að gera upplýsingar um verðbréfanir tiltækar gegnum verðbréfunarskrá er að veita fjárfestum eina og eftirlitsskylda uppsprettu gagna sem nauðsynleg eru fyrir þá til að framkvæma áreiðanleikakönnun. Verðbréfunarskrá er nýr skráningarskyldur aðili á fjármálamarkaði. Í tilviki ríkja Evrópusambandsins fer ESMA með skráningu og eftirlit með slíkri starfsemi, en í tilviki verðbréfunarskrár á Íslandi eða í öðru EFTA-ríki innan EES fer Eftirlitsstofnun EFTA með skráningu og eftirlit, í samræmi við tveggja stoða kerfið.

Með frumvarpi þessu er því lagt til að STS-reglugerðin og aðrar reglugerðir sem tilheyra verðbréfunarpakkanum verði teknar upp í íslenskan rétt í heild sinni með tilvísunaraðferð. Með frumvarpinu er ekki gengið lengra en lágmarkskröfur STS-reglugerðarinnar kveða á um, að því frátöldu að lagt er til að ef lífeyrissjóðir hyggjast fjárfesta í verðbréfuðum stöðum skuli þeir framkvæma áreiðanleikakönnun samkvæmt reglugerðarinni, en lífeyrissjóðir falla ekki undir gildissvið reglugerðarinnar. Umrædd áreiðanleikakönnun felur einkum í sér setningu verklagsreglna sem eru hæfilegar miðað við áhættusnið tiltekinnar verðbréfaðrar stöðu, trygga upplýsingagjöf til stjórnar svo henni sé kunnugt um verulega áhættu og fyrirkomulag áhættustýringar vegna slíkra fjárfestinga og, ef við á, framkvæmd álagsprófa. Fjárfesting í verðbréfuðum stöðum af hálfu stofnanafjárfesta getur haft áhrif á kröfur til þeirra um eigið fé eða gjaldþol. Áformað er að fela Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands eftirlit með framkvæmd STS-reglugerðarinnar hér á landi og tilheyrandi viðurlagaheimildir, enda fer það almennt með eftirlit með fjármálastarfsemi. Gert er ráð fyrir heimildum til að leggja á allt að 630 millj. kr. sektir vegna brota gegn ákvæðum STS-reglugerðarinnar, í samræmi við tilmæli hennar. Fjármálaeftirlitinu verði jafnframt heimilt að kveða á um bann við stjórnunarstörfum, tímabundið eða varanlega, vegna brota. Þá er gert ráð fyrir að Fjármálaeftirlitið geti kveðið á um tímabundið bann við STS-tilkynningum STS-tilkynningum af hálfu aðila að verðbréfun, ef brotið er gegn STS-kröfum. Markmið frumvarpsins er að koma á styrkri og heildstæðri lagaumgjörð í kringum verðbréfun og uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins. Aðgreining einfaldra, gagnsærra og staðlaðra verðbréfunarafurða frá flóknum, ógagnsæjum og áhættusamari afurðum verður tryggð og mögulegri áhættu mætt með viðeigandi kröfum og eftirliti. Stuðlað er að vernd fjárfesta með viðeigandi og gagnsærri áhættudreifingu og upplýsingakröfum. Forseti. Óvíst er hvort verðbréfun verði umfangsmikil á Íslandi í fyrirsjáanlegri framtíð. Með traustu skipulagi og lagaumgjörð verður hún þó fýsilegri kostur en ella, sem tæki fyrir fjármagns-, lausafjár- og áhættustýringu fyrirtækja á fjármálamarkaði. STS-reglugerðin gerir auknar kröfur um upplýsingagjöf, stöðlun og áhættuþátttöku þeirra sem koma að verðbréfun og getur því haft jákvæð áhrif á fjármálastöðugleika. Fyrirhuguð lögfesting mun tryggja stjórnvöldum heildstæðari yfirsýn yfir aðkomu innlendra aðila að slíkum viðskiptum á Evrópska efnahagssvæðinu en nú er möguleg. Talið er að áhrif frumvarpsins rúmist innan núverandi rekstraráætlana Fjármálaeftirlitsins og ekki er reiknað með áhrifum á ríkissjóð. Ekki er þó unnt að útiloka að þörf kunni að reynast á hækkun eftirlitsgjaldsins sem stendur undir rekstri Fjármálaeftirlitsins. Upphaflegur verðbréfunarpakki var samþykktur 2017 og kom til framkvæmda í aðildarríkjum Evrópusambandsins í janúar 2019. Hann var tekinn upp í EES-samninginn í júní 2024. Lagt er til að fyrirhuguð lög taki gildi 1. júní 2025. Áform um innleiðingu hafa legið fyrir í nokkrum tíma og haghafar hafa því haft ráðrúm til aðlögunar og undirbúnings vegna innleiðingarinnar. Með lögunum verða ekki lagðar nýjar skyldur á aðila á fjármálamarkaði nema þeir hyggi á verðbréfun á grundvelli reglugerðarinnar og þau munu leiða til aukinnar verndar fjárfesta. Seðlabanki Íslands er í stakk búinn til að takast á við eftirlit með framkvæmd STSR. Forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og 2. umræðu.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga um kílómetragjald á ökutæki. Með frumvarpinu er lagt til að næsta skref verði stigið í lögfestingu á nýju tekjuöflunarkerfi af ökutækjum og eldsneyti með upptöku á kílómetragjaldi frá og með 1. júlí 2025 vegna notkunar ökutækja á vegakerfinu, þ.m.t. ökutækja sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Frumvarp til laga um kílómetragjald á ökutæki var lagt fram á síðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú endurflutt að mestu óbreytt. Kílómetragjald á öll ökutæki mun taka mið af þyngd ökutækja og þar með af því niðurbroti og sliti á vegum sem þau valda. Með því verður gjaldtaka af ökutækjum í betra samræmi við áhrif þeirra á viðhaldskostnað vegakerfisins. Þó er lagt til að kílómetragjald af bifhjólum verði lægra og verði miðað við fasta krónutölu, óháð þyngd. Breytingarnar skjóta ekki aðeins styrkari stoðum undir tekjuöflun ríkisins heldur koma þær einnig á skilvirkara og sanngjarnara gjaldakerfi fyrir eigendur og umráðamenn ökutækja. Forseti. Samhliða innleiðingu á kílómetragjaldi fyrir ökutæki eru lagðar til breytingar á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., þar sem lagt er til að vörugjöld af eldsneyti falli niður. Jafnframt er lagt til að lög um olíugjald og kílómetragjald falli brott. Olíugjöld og bensíngjöld munu því falla brott ef frumvarp þetta verður að lögum samhliða því kílómetragjaldi sem nú er lagt á þung ökutæki

á kolefni af jarðefnauppruna verði hækkað til að viðhalda hvötum til orkuskipta og til að fanga neikvæð ytri áhrif af notkun jarðefnaeldsneytis. Áform um lagasetningu voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda 11. júlí til 12. ágúst 2024 og drög að frumvarpinu voru kynnt til umsagnar í samráðsgáttinni daganna 15.–20. október 2024. Í ljósi þess að þær breytingar og viðbætur sem hafa átt sér stað við vinnslu frumvarpsins vegna endurflutnings þess eru óverulegar þótti ekki ástæða til frekara samráðs áður en frumvarpið verður nú lagt fram að nýju. Tekjur af ökutækjum og eldsneyti eru að miklu leyti tengdar því eldsneyti sem notað er á ökutækin og losun þeirra á gróðurhúsalofttegundum. Sá mikli árangur sem hefur náðst af aðgerðum stjórnvalda í orkuskiptum í samgöngum með fjölgun vistvænna og sparneytinna bifreiða hér á landi hefur leitt til þess að skatttekjur ríkissjóðs af ökutækjum og eldsneyti hafa rýrnað umtalsvert. Stjórnvöld hafa markað þá stefnu að auka notkun hreinna orkugjafa í samgöngum og hraða þannig orkuskiptum, m.a. með verulegum skattstuðningi undanfarin ár. Á sama tíma er viðvarandi þörf fyrir uppbyggingu og viðhald á vegakerfinu. Sú þörf mun síst minnka í fyrirsjáanlegri framtíð með vaxandi íbúafjölda, grósku í ferðaþjónustu og tilheyrandi umferð. Við þessari þróun þarf að bregðast og innleiða nýtt, einfaldara og gagnsærra fyrirkomulag um gjaldtöku á ökutæki og eldsneyti til framtíðar með aukið jafnræði eiganda og umráðamanna ökutækja að leiðarljósi. Orkuskipti og aukin kaup landsmanna á vistvænum ökutækjum, þ.m.t. rafmagnsbílum, marka jákvæða þróun og eru til marks um grundvallarbreytingu á neysluhegðun og umhverfisvitund. Orkuskiptin hafa hins vegar áðurnefndar áskoranir í för með sér þar sem tekjur ríkissjóðs af ökutækjum og eldsneyti munu þverra eftir því sem betri árangur næst í orkuskiptum. Segja má að þróunin í þessum efnum hafi verið það hröð að ekki megi draga lengur að bregðast við. Þetta kallar á nýja löggjöf til að innleiða nýtt fyrirkomulag gjaldheimtu. Nýtt tekjuöflunarkerfi á rætur að rekja til sáttmála þáverandi stjórnarflokka um ríkisstjórnarsamstarf frá nóvember 2021 þar sem fram kemur að framtíðartekjuöflunarkerfi ríkissjóðs vegna umferðar og orkuskipta verði mótað og innleitt á kjörtímabilinu. Í febrúar 2023 var sett á fót sameiginleg verkefnastofa fjármála- og efnahagsráðuneytisins og innviðaráðuneytisins til að móta tillögur um nýtt fyrirkomulag, en forsætisráðuneytið á einnig aðild að stýrihópi vegna verkefnisins. vinnu hefur komið fram að eftirsóknarvert þyki að nýtt fyrirkomulag tekjuöflunar af ökutækjum og eldsneyti feli í sér heildstætt og samræmt gjaldtökukerfi á landsvísu þar sem tekjulindir og hagrænir hvatar falli vel saman innbyrðis. Einnig þannig að gagnsæi og einfaldleiki kerfisins verði sem mestur gagnvart greiðendum og að gjaldtaka verði notendavæn og yfirbygging sem minnst til að óhagræði og innheimtukostnaði verði haldið í lágmarki. Nýtt kílómetragjald mun því endurspegla betur kostnað vegna aksturs ökutækja á vegakerfinu, stuðla að auknu jafnræði hjá notendum ásamt því að hvetja til orkuskipta með hækkun á kolefnisgjaldi.

Hugsunin er því sú að þau ökutæki sem í raun eru að meginstefnu til að nýta vegakerfið greiði kílómetragjald samkvæmt skráðum kílómetrum á akstursmæli ökutækis vegna aksturs. Jafnframt er gert ráð fyrir að ökutæki sem nýtt eru tímabundið hér á landi, til að mynda þau ökutæki ferðamanna sem flutt eru tímabundið hingað til lands og eru hér á landi að hámarki í allt að tólf mánuði, verði gjaldskyld. Gert er ráð fyrir því að meginreglan verði sú að eigendur þeirra gjaldskyldu ökutækja sem skráðar eru í ökutækjaskrá hér á landi verði gjaldskyldir. Þó er gert ráð fyrir því að umráðamaður bifreiðar skuli vera gjaldskyldur, t.d. vegna umráða yfir bifreið út frá svokölluðum kaupleigusamningum fjármögnunar-fyrirtækja eða leigusamningum við ökutækjaleigur, til að mynda vegna langtímaleigu slíkra ökutækja. Þá er gert ráð fyrir því, eins og áður segir, að auk gjaldskyldu skráðra eigenda og umráðamanna gjaldskyldra ökutækja skuli þeir sem fá heimild tollyfirvalda til tímabundinnar notkunar ökutækis hér á landi,

gjaldþyngd ökutækis þar sem miðað verður við heildarþyngd þess. Lagt er til að grunnfjárhæð kílómetragjalds verði 6,7 kr. á kílómetra fyrir ökutæki allt að 3.500 kg

Víða í Evrópu þekkist það að innheimt séu lægri gjöld af bifhjólum en t.d. af fólksbifreiðum, m.a. til að einfalda flokkun á gjaldtöku slíkra léttari ökutækja og til að auka skilvirkni opinberra aðila við innheimtu gjaldanna. Álag ökutækja á vegslit og niðurbrot vega eykst í veldisvexti með aukinni þyngd. Það er hins vegar þannig að þrátt fyrir að niðurbrot og slit vega aukist í veldisvexti er annar kostnaður sem snýr að veganotkun nokkuð einsleitur fyrir allar þyngdir ökutækja, t.d. ytri kostnaður vegasamgangna og sumar- og vetrarþjónusta.

Forseti. Gert er ráð fyrir að ökutækjaleigum verði heimilt að skila sérstöku daggjaldi í ríkissjóð þar sem miðað verði við tiltekinn akstur ökutækis á dag út frá ákveðinni fastri fjárhæð. Daggjald skal vera 1.340 kr. og skal reiknað fyrir hvern hafinn útleigudag samkvæmt leigusamningi. Ökutækjaleigur munu þannig hafa þrjá valkosti við innheimtu á kílómetragjaldi, þ.e. hefðbundin skil samkvæmt álestri á akstursmæli, daggjald og skráningu umráðamanns sem gjaldskylds aðila, til að mynda út frá langtímaleigusamningi um leigu ökutækis. Hugmyndin er sú að kerfið verði einfalt fyrir notendur þannig að einstaklingar og fyrirtæki geti skráð kílómetrastöðu akstursmælis á vefnum Ísland.is. Þeir einstaklingar sem ekki geta nýtt sér rafræna skráningu munu þó ávallt getað farið með bíl í álestur á skoðunarstöð til skráningar á kílómetrastöðu eða eða leitað til Skattsins vegna skráningar ef óviðráðanleg atvik eða aðrar gildar ástæður að mati ríkisskattstjóra standa í vegi fyrir skráningu á stöðu akstursmælis. Hugmyndin er því sú að viðmótið verði eins einfalt og notendavænt og kostur er fyrir gjaldskylda aðila.

Slík skráning skal framkvæmd af gjaldskyldum aðila, faggiltri skoðunarstofu eða öðrum álestraraðila í tilfelli þyngri ökutækja, þ.e. tollyfirvöldum við inn- og útflutning eða Vegagerðinni. Þegar slík skráning á sér stað fer fram uppgjör og álagning á kílómetragjaldi. Sem dæmi má nefna að ef einstaklingur fer með ökutæki í árlega aðalskoðun á sér stað skráning á stöðu akstursmælis og hefur einstaklingur þá uppfyllt þær kröfur að skráning fari fram einu sinni á hverju almanaksári. Almennt séð ætti almenningur því að finna lítið fyrir þeim kröfum sem gerðar verða til skráningar á kílómetrastöðu ökutækja. Það er grundvallaratriði að akstursmælir í mælaborði eða eftir atvikum ökuriti í þyngri ökutækjum sé virkur og mæli rétta stöðu á akstri.

nákvæmnissvið til að tryggja áreiðanleika mælinga og aðferðir til varnar gegn óheimilum breytingum á stöðu akstursmælis. er talið rétt í eftirlitsskyni að skráning á kílómetrastöðu akstursmælis fari einnig fram hjá söluaðilum bifreiða í atvinnuskyni, t.d. vegna ábyrgðar- og þjónustuskoðana eða viðgerðum í atvinnuskyni, svo sem út frá tjónaviðgerðum út frá skilmálum vátryggingafélaga. 1965 eða fyrr, skuli undanþegin kílómetragjaldi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Að lokum er að finna ýmis ákvæði í frumvarpinu sem varða m.a. boðun í álestur hjá faggiltri skoðunarstofu af hálfu ríkisskattstjóra, ákvæði um eigendaskipti, afskráningu, virkni akstursmælis, greiðslu kílómetragjalds vegna aðalskoðunar, kæruheimildir,

Forseti. Vegna brottfalls eldsneytisgjalda er lagt til að bráðabirgðaákvæði vegna lagaskilanna verði lögfest þar sem olíufélögum verði gert að senda ríkisskattstjóra upplýsingar um þær óseldu birgðir sem eru í þeirra vörslu, þ.m.t. á innlendum birgða- og sölustöðum þann 30. júní 2025. Uppgjör skal fara fram á óseldum tollafgreiddum birgðum með tilliti til þeirra kerfisbreytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu og brottfalls eldsneytisgjalda og hækkunar kolefnisgjalds. Markmið ákvæðisins er að tryggja eins og kostur er að verðlagning eldsneytis hjá olíufélögunum taki frá gildistöku laganna mið af þeim kerfisbreytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu þar sem nýtt kílómetragjald mun koma í stað eldsneytisgjalda. Miklu máli skiptir að olíufélögin axli ábyrgð og tryggi og sýni í verki að lækkað eldsneytisverð skili sér til neytenda þann 1. júlí í kjölfar kerfisbreytinganna.

Gjaldtakan mun endurspegla betur kostnað vegna aksturs ökutækja á vegakerfinu og stuðla að auknu jafnræði hjá notendum þess ásamt því að hvetja til orkuskipta. Í frumvarpinu er lagt til að kolefnisgjald verði hækkað um rúm 25%, sem leiðir til þess að kostnaður af brennslu jarðefnaeldsneytis verður í samræmi við söluverð losunarheimilda í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Verð á losunarheimildum í viðskiptakerfi ESB hefur verið

Forseti. Innleiðing á nýju kerfi kílómetragjalds mun hafa töluverð áhrif á þyngri ökutæki. Í því sambandi ber að geta þess að kílómetragjald ekki verið innheimt af ökutækjum sem ætlaðar eru til fólksflutninga samkvæmt lögum um olíu- og kílómetragjald. Til að milda áhrif kerfisbreytinganna á þau ökutæki

umhverfisvænna hóp- og vörubifreiða er lagt til að eigendur og eftir atvikum umráðamenn hópbifreiða og eftirvagna skuli greiða kílómetragjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá frá 1. júlí 2025 út árið 2026. lagt til að eigendur og eftir atvikum umráðamenn umhverfisvænna hópbifreiða og vörubifreiða sem eru 10 tonn eða þyngri og eru knúnar metani, metanóli, rafmagni eða vetni skuli greiða kílómetragjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá frá 1. júlí 2025 út árið 2025 og árin 2026, 2027 og 2028. Þá er í frumvarpinu m.a. einnig að finna bráðabirgðaákvæði sem varðar fyrstu skráningu og bráðabirgðagreiðslu eftir gildistöku frumvarpsins.

Tekjur af ökutækjum og eldsneyti verða þá um 1,5% af vergri landsframleiðslu árið 2025. Gert er ráð fyrir að samþykkt frumvarpsins feli í sér aukinn kostnað hjá Skattinum, Samgöngustofu og Fjársýslunni, m.a. vegna álagningar og eftirlits, upplýsingagjafar og þjónustu við gjaldendur, rekstur og viðhald tölvukerfa o.fl. Auk þess er gert ráð fyrir auknum innheimtukostnaði við innleiðingu á nýju kílómetragjaldi. er að finna ítarlegt mat á ýmsum öðrum áhrifum, m.a. samfélagslegum áhrifum og áhrif eftir tekjuhópum og eftir búsetu. Skattlagning sem byggist nánast eingöngu á eyðslu bifreiða, líkt og nú er, leiðir til þess að þeir sem aka á eldri bifreiðum, sem menga að meðaltali meira en aðrar bifreiðar, greiða almennt meira fyrir veganotkun en eigendur nýrra og sparneytnari bifreiða. Breytt tekjuöflunarkerfi byggist hins vegar að stórum hluta á raunverulegri veganotkun, óháð gerð bifreiðar. Það stuðlar að jafnari skattlagningu bifreiða eftir tekjuhópum en almennt eiga einstaklingar í lægri tekjuhópum eldri bifreiðar og þar af leiðandi meira mengandi bifreiðar en einstaklingar í efri tekjuhópum, sbr. mynd nr. 6 í frumvarpinu. Þar að auki er hlutdeild rafmagns- og tengiltvinnbifreiða meiri hjá einstaklingum í efri tekjuhópum. Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun að áhrif skattlagningar á notkun bifreiða verði meiri hjá tekjuhærri hópum en tekjulægri hópum ef breytt tekjuöflunarkerfi verður samþykkt. Áhrif kerfisbreytinganna eru þannig í samræmi við markmið stjórnvalda um réttlát umskipti sem felur það í sér að allar aðgerðir stjórnvalda gegn loftslagsvánni tryggi um leið jöfnuð og réttlæti. því sambandi ber jafnframt að hafa í huga að mengun verður áfram skattlögð með hækkuðu kolefnisgjaldi og verða eyðslufrekari bifreiðar því áfram skattlagðar meira en sparneytnar bifreiðar í nýju kerfi. Verði frumvarpið samþykkt mun það tryggja að það verði aftur skattalega hagkvæmast að velja hreinorkubifreið umfram aðrar bifreiðar sem styður við markmið stjórnvalda í loftlagsmálum. Þá er rétt að nefna að hreinorkubifreiðum hefur fjölgað á eftirmarkaði sem gerir tekjulægri hópum kleift í meira mæli að velja hreinorkubifreið umfram aðrar bifreiðar. Í því sambandi er rétt að geta þess að ökutækjaleigum er kleift að undanþiggja tímabundið frá skattskyldri veltu virðisaukaskatts fjárhæð upp að ákveðnu hámarki þegar um er að ræða endursölu á umhverfisvænum bílum, þ.m.t. hreinorkubílum, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Sú ívilnun gerir efnaminna fólki kleift í meira mæli að kaupa hreinorkubíla á eftirmarkaði. Áhrif af kerfisbreytingunni koma einnig til með að vera ólík eftir landshlutum enda samsetning ökutækjaflotans ólík eftir búsetu. Til að mynda eru hlutfallslega flestar rafmagns- og tengiltvinnbifreiðar á höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum og því fleiri en annars staðar á landinu.

Forseti. Kílómetragjaldið mun hafa áhrif á vísitölu neysluverðs til hækkunar. Afnám olíugjalds og vörugjalda á eldsneyti mun hins vegar hafa áhrif til lækkunar á vísitölu neysluverðs.

Ákvæðið tekur á því að nýtt kílómetragjald taki gildi þann 1. júlí næstkomandi og eldsneytisgjöld falli brott. Því má gera ráð fyrir því að ekki verði töf á að þær skattbreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu birtist í verði eldsneytislítra. Loks ber að nefna að á upplýsinga- og kynningarvefsíðunni Vegir okkar allra er að finna gagnlegar upplýsingar um kerfisbreytingarnar fyrir almenning. Á vefsíðunni má finna ítarlegar upplýsingar um forsendur og nauðsyn breyttrar tekjuöflunar ríkissjóðs, auk þess sem finna má spurningar og svör undir liðnum Spurt og svarað. forseti. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu.

við að koma tekjum úr 1,5% af vergri landsframleiðslu upp í 1,7%, þá hallar í 15% viðbótarhækkun sem stjórnvöld sjá fyrir sér á akstur og ökutæki á árinu 2026 og yfir til ársins 2027. Hvar sér hæstv. ráðherra fyrir sér að þessi viðbótarskattlagning komi fram? Verður það í enn hækkuðum kolefnisgjöldum eða sér hæstv. ráðherra fyrir sér að það verði annars staðar innan kerfisins?

til að afla tekna fyrir ríkissjóð, að hækka kolefnisgjald þannig að megnið af þeirri hækkun sem átti að eiga sér stað kom þá um áramótin. Þessari kerfisbreytingu fylgir óveruleg hækkun eða aukning í tekjum ríkissjóðs og raunverulega fyrir minni bifreiðar þá þýðir þessi breyting lækkun. Hvort síðan verða teknar í framtíðinni einhverjar ákvarðanir um breytingar á stuðlum liggur ekki fyrir. Fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar liggur ekki fyrir og þær áætlanir sem eru um fjármögnun vegakerfisins eru óunnar en verða kynntar á næstu vikum. Það er auðvitað undirfjárfesting í vegakerfinu og það er markmið íslenskra stjórnvalda að ná hlutfalli upp í meðaltal OECD sem er 1,7% af vergri landsframleiðslu.

Fjársýslu ríkisins verði samanlagt um 350 millj. kr. á ári eftir að stofnkostnaður er kominn til. Mig langar til þess að spyrja, ég fann það ekki í fljótu bragði, það er stutt síðan málið var lagt fram hér á þessu þingi:

raunverulega ekki þörf fyrir neinn viðbótaraflestur af ökutækjum en þegar á sér stað við almenna skoðun bifreiða þannig að þetta á einungis við eða er viðbót fyrir þau ökutæki sem eru alveg ný og það þarf þá að bæta við einum aflestri á ári á þeim. Nú er það þannig að allir þungaflutningar eru háðir skilum á gögnum vegna núgildandi reglna um greiðslu kílómetragjalds og það er því engin breyting á fyrirkomulagi hjá þeim.

Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, sem ég heyrði segja á dögunum að óhjákvæmilegt væri að leggja fram þessa breytingu, hvort hæstv. ráðherra hafi kynnt sér einhverjar aðrar leiðir til að ná sömu markmiðum og þetta frumvarp leggur til til að standa undir fjármögnun á samgöngukerfinu með notendagjöldum, eins og t.d. með veggjöldum, eins og Alþingi Íslendinga samþykkti í samgönguáætlun 2019,

Ég þakka hv. þm. Vilhjálmi Árnasyni fyrir hans ágætu spurningu. Það er rétt sem hann segir að veggjöld hafa verið skoðuð sem lausn og og er raunar gert ráð fyrir þeim í ýmsum áætlunum varðandi uppbyggingu samgöngukerfisins á höfuðborgarsvæðinu. Það er hins vegar þannig að það eru kerfi í kringum það líka og kostnaður. Matið er það að þessi leið sé ódýrari og líklegri til að vera skilvirkari og lausn til lengri tíma.

Bergþóri Ólasyni áðan líka. Ég hef haft það svolítið á tilfinningunni að þegar er verið að tala um þetta sé alltaf verið að tala um einn krúttlegan heimilisbíl sem þarf bara að lesa af einu sinni á ári og svo kemur þetta.

og hefur ekki reynst það bákn sem hv. þingmaður óttast. Í öðru lagi er það þannig að ríkið innheimtir þegar þungaskatt af þyngri ökutækjum þannig að innheimtukerfið er þar þegar til staðar. Það er ljóst að kerfisbreytingum getur fylgt kostnaður og það er rétt í þessu tilfelli en í ljósi þess að við höfum rekið sambærilegt kerfi áratugum saman óttumst við ekki þann kostnað.

Herra forseti. Við erum hér að ræða um frumvarp til

Síðan eykst þetta náttúrlega mjög hratt eftir það og gjaldtakan samkvæmt frumvarpinu er náttúrlega allt önnur og í engu samræmi við þessa stigveldishækkun á sliti ökutækja eftir þyngd.

Megnið af kostnaði smærri bifreiða er hins vegar alls ekkert vegna slits. Sá kostnaður er svo óverulegur að þetta myndi hlaupa á einhverjum aurum eða broti af aurum. Megnið af kostnaðinum fyrir þá bíla af rekstri vegakerfisins er að halda vegunum opnum, mála þá, sinna löggæslu á þeim og annað slíkt.

Maður þarf að reyna að afmarka sig á þessum stutta tíma. Mig langar að byrja á að nefna hér það sem varðar vöruflutninga út á land.

lagt fram var hvort þetta yrði til þess að hækka vöruverð á landsbyggðinni, hvort flutningskostnaður út á land myndi aukast með tilkomu þessa nýja fyrirkomulags. Ég veit að í meðförum nefndarinnar var verið að skoða ákveðnar útfærslur og leiðir í því

Forseti. Ég þakka hv. þm. Stefáni Vagni Stefánssyni fyrir hans ágætu spurningu. Þetta hefur verið skoðað sérstaklega. Varðandi flutninga sem eiga sér stað út á land þá er ekki um að ræða neina sérstaka hækkun.

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar. Þá langar mig að spyrja að öðru sem var einmitt rætt á síðasta þingi þegar þetta mál var til umræðu

kolefnisgjöldum og bensíngjöldum á eldsneyti. Þannig er þessi almenna gjaldtaka í dag, ásamt bifreiðagjöldum. Svo er enn almennari gjaldtaka sem eru þá vörugjöld og virðisaukaskattur og annað slíkt. Svo er hægt að fjármagna samgöngukerfið líka með sértækum gjöldum eins og veggjöldum við notkun á einstaka vegum.

Það var umdeilt en varð niðurstaðan. Ég held að það sé einmitt niðurstaða sem hefur fengið enn meira fylgi við sig með árunum og við þekkjum það fyrirkomulag frá því að við byggðum Hvalfjarðargöngin. Þar var sértæk gjaldtaka sem fólk var mikið á móti í byrjun en var svo farið að venjast Ég hefði talið að það hefði verið rétt að halda þeirri gjaldtöku áfram. Til að gæta jafnræðis hefði átt að setja gjaldtöku á Reykjanesbraut og Suðurlandsveg einnig. Þar er magnið af umferðinni þannig að gjaldið hefði ekki þurft að vera hátt til að fá þetta gjald inn.

okkar sem eru að nýta samgöngukerfið með okkur í gegnum bílaleigurnar, erlendu ferðamennirnir, okkar góðu gestir, að þeir hefðu borgað um 40% af þeirri gjaldtöku. En

Þegar við erum fámenn þjóð í stóru landi og álagið á samgönguinnviðina er ekki síst út af aukinni notkun okkar góðu gesta þá held ég að það sé rétt að velja þá leið þar sem þeir borga hærra hlutfall með okkur, alveg eins og stóriðjan borgar 80% af uppbyggingu dreifikerfis raforku hér á landi.

Þá er það svolítið annað þegar við erum að tala um öll mótorhjól, alla fólksbíla, þú ert með alls kyns fyrirtæki sem eiga fjölbreyttan bílaflota sem eru að greiða þetta og svo erum við með allar bílaleigurnar sem eiga alveg frá 100 bílum upp í 3.000 bíla.

það ekki. Það er ekki búið að reikna: Hvað kostar þetta fyrir allar opinberu stofnanirnar og sveitarfélögin, öll fyrirtækin sem þurfa að vera með umsýslu- og bókhaldskerfi og allt í kringum þetta?

Jú, þeir brjóta vegina mest niður en það breytir ekki þeirri stöðu að það verður dýrara að flytja hráefni og vörur frá landsbyggðinni á markaðinn í höfuðborginni en í flugi eða siglingu

Svo eru allir aftanívagnarnir og allt þetta sem þarf að skrá líka. Þannig að flækjustigið er endalaust í þessu máli.

fá starfsfólkið sitt til að fara í útrás við að kynna þetta kerfi fyrir öðrum og sjá hvort einhverjir vilji herma eftir okkur. Ég efast um að það muni einhver vilja það. vilja það. Almennt er ég sammála hugmyndinni um að fara meira úr almennum sköttum yfir í hrein notkunargjöld. Ég held bara að það sé miklu skýrari og skilvirkari tenging á milli notkunar ef þú borgar bara veggjöld á þeim

og þá getum við einbeitt okkur að dýrustu og umfangsmestu framkvæmdunum og þá getum við notað almennu tekjurnar áfram bara í samgönguáætlun til að byggja samgöngur úti um allt land og standa að þjónustu vegakerfisins þar fyrir utan þessar meginstofnbrautir og annað slíkt.

veggjöldum. Ég hef sjálfur alls ekkert verið andsnúinn hugmyndum um veggjöld á afmörkuðum svæðum en þessari hugmynd hér er auðvitað ætlað að koma

upplýst um það, sem kannski er ekki leyndarmál, að ég hef verið í borgarstjórn Reykjavíkur undanfarin sjö ár og átt þar nokkrar rimmur við samflokksmenn hv. þm. Vilhjálms Árnasonar. Þær voru oftast á þeim forsendum að þegar ég reyndi að halda uppi vörnum fyrir

fara í einkaframkvæmd þar sem er fjármagnað með notkunargjöldum, sem sagt veggjöldum sem fara í að byggja upp öflugt og greitt samgöngukerfi þar sem veggjöldin eru innheimt.

sem hv. þingmaður kallaði hér áðan bæði flýtigjöld og tafagjöld. Í mínum huga eru það bara tafagjöld þar sem verið er að rukka fyrir að keyra inn í miðborgina þar sem framkvæmdirnar eru kannski ekki helst, rukka fyrir að keyra inn á svæði og þá sérðu ekki beint — það er frekar verið að draga úr því,

þá langar mig að vita: Hvort hugnast þingmanninum betur að fjármagna það með slíkum sértækum gjöldum af notkun umferðarmannvirkja eða með almennri skattlagningu, þá í formi kílómetragjalds eða olíugjalds eins og gert er í dag?

og Vesturlandsveginn inn í þetta, Sundabraut og fleira, þá er bara mjög stór partur af fjármögnun mikilvægustu framkvæmda samgöngusáttmálans inni í þeirri, þannig að þú færð eitthvað fyrir þann pening og sparar mikið í tíma. Eins og þetta er orðað hjá okkur hér

okkur þingmönnum, og svo sem almenningi sem fylgist með, hefur reynst erfitt að glöggva sig á heildarstefnunni sem stjórnvöld sjá fyrir sér.

þegar maður reynir að lýsa nálguninni sem viðhöfð hefur verið um langt árabil. Það nær lengra aftur heldur en fjármálaráðherrann sem á undan sat og samgönguráðherrar í sjálfu sér sömuleiðis. Mér finnst skipta máli að að markmiðið sem við reynum að hafa í huga sé að fyrirkomulagið verði sem einfaldast og beri í sér sem lægstan kostnað þannig að sem mest af þeim peningum sem akstur og ökutæki skila geti nýst til gagnlegra hluta.

skoðað og uppfært á forsendum þeirrar ríkisstjórnar sem nú situr. En engu að síður er hér römmuð inn sú sýn að heildartekjur af akstri og ökutækjum skuli verða árið 2027 1,7% af vergri landsframleiðslu með þeim hækkunum sem hér eru lagðar til, 25% hækkun á kolefnisgjöldunum ofan á allt að 60% hækkun undir lok síðasta þings, skila tölunni í 1,5% þannig að það á að hækka þá tölu hlutfallslega um hátt í 15% til ársins 2027 sem er umtalsvert. Ef hæstv. ráðherra kemur hér og reynir að safna upp og svara spurningum í lokaræðu við þessa umræðu væri ágætt ef ráðherrann myndi svara því hvort þessi 1,7% innifeli virðisaukaskatt af þeim tækjum og tólum og þjónustu og

skila á árinu 2025 — ef þau eru að koma til með hækkuðum kolefnisgjöldum þá er bara fínt að það komi fram og við þingmenn getum tekið afstöðu til þess að samþykkja hér 25% hækkun á kolefnisgjöldum ofan á 60% hækkunina í fyrra með galopin augun um að ætla að hækka þetta enn meira á næsta ári til að tryggja hartnær 15% hækkun tekjuhlutfallsins af vergri landsframleiðslu á árinu 2027. Annað er hreinlega ósanngjarnt í garð okkar þingmanna og teiknar upp þá mynd að það sé verið að koma þessum hækkuðu gjöldum, hækkaða kostnaði við akstur og notkun vegakerfisins og umsýslu ökutækja í gegn með salamíaðferðinni eða teskeið eftir því hvernig við lítum á það.

Það segir hér, með leyfi forseta, í 7. gr. frumvarpsins — kannski smá forsaga að þessu. Það er þannig að nýskráð ökutæki þurfa ekki að mæta til skoðunar fyrst um sinn.

Þannig að á fyrstu átta árum líftíma bifreiðar er einungis farið tvisvar með bifreið í skoðun, þannig að í þessu samhengi og bara ef við skoðum tölurnar

þetta, telst mér til, rétt um 120.000 ökutæki á ári sem eru innan þessa átta ára líftíma nýskráðra bifreiða sem ekki eru skoðunarskyldar það tiltekna ár þannig að það er engin smá umsýsla sem því fylgir. Í því samhengi finnst mér skipta máli að það sé alveg skýrt hvort ökutækjaeigendur geti framkvæmt þennan gjörning sjálfir eða hvort það þurfi faggilta skoðunarstofu til eða annan skráningaraðila, eins og segir í 7. gr., með leyfi forseta: „Skráning skal framkvæmd af gjaldskyldum aðila, aðila, hjá faggiltri skoðunarstofu ökutækja eða eftir atvikum öðrum álestraraðila við sérstakan álestur á stöðu akstursmælis og ávallt við reglubundna skoðun ökutækis.“ Sem er auðvitað bara tvisvar á fyrstu átta árum líftíma hversu ökutækis þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli hvort almenningur og fyrirtæki geti gert þetta sjálf þó að það sé auðvitað handavinna sem má færa rök fyrir því að sé óþarflega íþyngjandi.

greip hér á hlaupum upp í pontu — þá er það ekkert smá umfang ef það þarf sérhæfða aðila til að koma að því verki. Við getum leikið okkur með margföldunartöfluna hér í sal hvers lags gjaldtaka eða skattheimta, eða hvað við köllum það, það er á almenning og fyrirtæki þessa lands þannig að ég bið hæstv. fjármálaráðherra að skýra þetta betur. Ég veitti því athygli í framsöguræðu hæstv. ráðherra að hann nefndi að þetta hefði töluverð áhrif á þyngri ökutæki, en til að milda áhrifin væri byggt inn í frumvarpið bráðabirgðaákvæði sem gengi út á að það væri 18 mánaða töf á innleiðingu reglnanna að fullu á grundvelli sérstakrar gjaldskrár. Bara til að það sé alveg skýrt: Að 18 mánuðum liðnum er reiknað með því að þyngri ökutæki falli undir regluverkið, væntanlega bara eins og það liggur fyrir hér,

um það með hvaða hætti þetta hefði áhrif á flutningsaðila, þá sérstaklega sem flytja vörur um langan veg utan af landi, t.d. í flutning í stórskipahöfn eða til Keflavíkur í flug eða hvernig sem það kann að vera.

meiri á höfuðborgarsvæðið, sem sagt þéttbýlið, eins og ég skildi það, heldur en landsbyggðina. Ég skildi hæstv. ráðherra þannig að hann væri að horfa til suðvesturhornsins samanborið við önnur svæði landsins. afstaða og þetta mat, byggir það á einhverri heildstæðri skoðun á gjaldtöku fyrir akstur og ökutæki? Því eins og ráðherrann kom sjálfur inn á er umtalsvert hærra hlutfall nýorkubíla, hér á suðvesturhorninu en annars staðar á landinu, þannig að er búið að taka tillit til til að mynda endurgreiðslu Orkusjóðs og þar fram eftir götunum þegar þetta heildarmat er lagt á áhrif frumvarpsins? Kannski hérna rétt í lokin þá bara aftur að þessari stóru mynd sem mér finnst skipta svo miklu máli að teikna upp — og ekki bara teikna upp, að við þingmenn höfum hér fyrir framan okkur þannig að við getum tekið raunverulega afstöðu til þess með hvaða hætti gjaldtaka fyrir akstur og ökutæki verður til framtíðar. Hér var komið inn á, í andsvörum við ræðu hv. þm. Vilhjálms Árnasonar, tafagjöldin sem er áformað að leggja á hér á höfuðborgarsvæðinu vegna samgöngusáttmálans. Ég hef kallað það — — ég ætla nú ekki að fara í þann brandara en það er alla vega fyrirséð gjaldtaka á grundvelli samvinnuverkefna, jarðganga og fleira slíkt sem fyrri fjármálaráðherra og samgönguráðherra hefur lagt fram. Það væri áhugavert að heyra að heyra sýn hæstv. fjármálaráðherra, og mér fannst hann aðeins flagga því hér áðan að sú sýn yrði lögð fram fyrr en síðar. Ég held að það skipti máli að við sjáum það áður en við klárum þetta mál hvernig hæstv. fjármálaráðherra sér fyrir heildarmynd gjaldtöku þegar við horfum á sérstaka gjaldtöku við jarðgöng, sérstaka gjaldtöku fyrir samvinnuverkefni, sérstök tafagjöld í tengslum við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, búið að flagga hér hátt í 15% hækkun á hlutfalli gjaldtöku fyrir akstur og ökutæki af vergri landsframleiðslu. Við verðum einfaldlega að eiga möguleika á því að sjá þessa mynd teiknaða upp heildstæða til að geta tekið upplýsta ákvörðun um það hvort þetta sé leiðin sem við viljum fara með akkúrat þennan þátt

Þó nokkur flutningafélög eru fylgjandi orkuskiptum í samgöngum og eru með metnaðarfull áform og markmið á þeim vettvangi. Nú þegar eru þessi félög að greiða þungaskatt í formi kílómetragjalds, olíu- og kolefnagjalds á hvern keyptan olíulítra og bifreiðagjalds sem fer eftir þyngd ökutækis. Í frumvarpinu um kílómetragjald er áformað að u.þ.b. tvöfalda kolefnisgjald á bensín- og dísilbifreiðar en gjaldið mun hafa mikil áhrif á flutningafyrirtæki þar sem ekki eru til raunhæfar aðrar lausnir til orkuskipta sem duga í lengri vegalengdum. Nauðsynlegir innviðir eru heldur ekki til staðar og því er hækkun kolefnisgjalds ótímabær. Mikilvægt er að fyrirtæki sem reka flutningabíla fái meiri aðlögunartíma en hér er lagt til á meðan lausnir eru ekki til staðar.

Vörubíll, 26 tonn, með eftirvagn 18 tonn, greiðir í dag rúmlega 2,2 millj. kr. á ársgrundvelli í þungaskatt sem miðar við 120.000 ekna kílómetra á ári. Í nýju kerfi mun vagnlestin greiða tæpar 7,3 millj. kr. í skatt. Lækkun á eldsneytisverði á dælu mun vega á móti hækkunum en óvíst er hvernig olíufélögin bregðast við. En jafnvel þótt eldsneytisverð lækki að fullu í samræmi við afnám vörugjalda á dælu er ljóst að kostnaður vegna notkunar á vegakerfinu hækkar að lágmarki um rúm 14% og líklega nær 15%. Það er alkunna að hækkun skatta, líkt og hér er um að ræða, kemur fram í auknum rekstrarkostnaði fyrirtækja og ratar með beinum hætti inn í verðlag innlendrar framleiðslu og dregur um leið úr samkeppnishæfni útflutningsvöru. Mikil hækkun gjalda án þess að raunhæfir valkostir séu til staðar getur þannig haft neikvæð áhrif á samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, bæði innan lands og á alþjóðamarkaði. Að því sögðu mun mestra áhrifa gæta á lengri flutningsleiðum þar sem aðföng eru flutt þvert yfir landshluta. Ríkar kröfur eru gerðar um skamman afhendingartíma sem nauðsynlegur er innflytjendum, útflytjendum og framleiðendum vöru. Skattahækkanir sem hér eru boðaðar geta haft veruleg áhrif á þá sem eiga mikið undir flutningsgeiranum og geta leitt af sér hækkanir á verði aðfanga sem flutt eru landshluta á milli, sér í lagi á matvöru í verslun og ferskum fiski til útflutnings. Frú forseti. Ljóst er að skattahækkun sem þessi hefur töluverð áhrif á flutningskostnað fyrirtækja. Aukinn kostnaður við flutninga leiðir til hærra vöruverðs fyrir neytendur sem mun einkum bitna á íbúum landsbyggðarinnar þar sem vegalengdir eru langar. Gjaldtakan er því í eðli sínu landsbyggðarskattur sem stuðlar ekki að auknu jafnræði óháð búsetu, með fjölbreyttri atvinnustarfsemi, vöruúrvali og verðmætasköpun. Enn fremur er mikilvægt að hafa í huga að þessir auknu kostnaðarliðir geta dregið úr samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, bæði á innlendum og erlendum mörkuðum. Þó að frumvarpið sé m.a. sett fram með umhverfisvernd að leiðarljósi getur gjaldtakan, ef ekki verður tryggt að gjaldþyngd endurspegli raunverulega þyngd, haft þveröfug áhrif. Að sama skapi er tvöföldun kolefnisgjalds ótímabær þar sem ekki eru til raunhæfar lausnir til orkuskipta á löngum leiðum þar sem innviði skortir. Þá er vandséð, frú forseti, hvernig þetta frumvarp vinnur með því markmiði að ná frekar niður vöxtum og verðbólgu

að þeir borgi sem noti, að það sé einhver sérstök ástæða fyrir því að þessi breyting sé svo mikilvæg. Það er nú þegar í núverandi kerfi, samanber að stærri og þyngri ökutæki með stærri vélar borga meira þar sem þau nota meira eldsneyti svo sem flutningabílarnir gera. Það er því eðlilegt að spyrja hvort ekki sé heiðarlegra að segja við landsmenn: Við ætlum að hækka skatta og þá sérstaklega á landsbyggðina.

eða eftir atvikum ökuriti eða nafmælir sem notaðir eru sem akstursmælar, telji rétt. Ef talning akstursmælis er röng eða engin

Komi í ljós við skráningu á stöðu akstursmælis eða við skoðun á skráningarblöðum ökurita ökutækis eða eftir atvikum nafmælis skv. 1. mgr., að mælir telur rangt eða telur ekki

Ástæðan fyrir að ég fór með þessa þulu alla saman var kannski ekki síst í ljósi þess sem kom fram í máli hv. þm. Vilhjálms Árnasonar, til að endurspegla hér að við erum að endurbyggja það bákn sem við lögðum niður á sínum tíma. En mig langar líka, í ljósi þess sem kemur fram í þessari grein, að spyrja: Ber að skilja það svo að venjulegur kílómetrateljari í mælaborði fólksbíls sé skilgreindur sem löggiltur mælir? Ég spyr vegna þess að á sínum tíma, þegar við vorum með þungaskattsskráningu vegna dísilbifreiða, þá var ekki svo heldur þurfti sérmæli sem var þá vottaður sem löggiltur mælir. Hvaða forsendur hefur almenningur til að átta sig á til að mynda minni háttar skekkju á talningu akstursmælis? Þær vangaveltur leiða óhjákvæmilega til annarra spurninga sem lúta að utanumhaldi varðandi hið nýja kerfi. Í því kerfi sem við búum við í dag er því svo háttað að einkaaðilar sjá um það fyrir hið opinbera án teljandi ef nokkurs kostnaður fyrir hið opinbera, einhver kannski þrjú fyrirtæki sem áður hafa verið nefnd hér í dag. En hver er áætlaður kostnaður ríkisins við eftirlit og umsjón þessa kerfis sem þetta frumvarp felur í sér? Þetta er eðlileg spurning þar sem augljóst er að verið er að fara í mun umfangsmeira kerfi en það sem nú er við lýði. Skemmst er að minnast þess þegar á sínum tíma var tekin ákvörðun að fara frá slíku eftirlitskerfi yfir í mun einfaldara fyrirkomulag, sem er það kerfi sem við búum við í dag.

sem ekki hafa aðra valkosti en að velta honum út í verðlagið. Við vitum öll hvaða áhrif það hefur fyrir fólk og ekki síst á landsbyggðinni. En ég læt þó hér staðar numið í bili.

ræðu þegar hann var að fjalla um þennan frasa, „þeir borga sem nota“, að það væri nú þegar þannig í dag að þau borgi sem nota af því að þau taka meira eldsneyti og borga þar af

eru á bílum sem eyða meira, t.d. að fólk úti á landi sem á stærri bíla sé þá að borga meira fyrir sömu notkun á vegakerfinu?

að fólk sem keyrir eldri bíla, stærri bíla sem eyða meira, er þá að greiða meira fyrir notkun á vegakerfinu en manneskja sem

Ég skal þó taka afstöðu til spurningarinnar þó að hún hafi kannski ekki, eins og ég segi, verið megininntakið í ræðu minni. Auðvitað er þetta mál hvorki svart né hvítt frekar en flest mál sem við fjöllum um hér

Við getum ekki mörg hver og á mörgum búsvæðum landsins valið þann kost sem samkvæmt þessu frumvarpi verður augljóslega hagkvæmastur. held ég, ef það svarar spurningu þingmannsins, að það sé best að fresta málinu þangað til innviðirnir eru til staðar en segi þó jafnframt við þingmanninn: Jú, ég er þeirrar skoðunar að það sé íþyngjandi fyrir fólk sem hefur minna á milli handanna að vera neytt í óhagkvæmari kosti. En það er ekki bara í þessu máli, það hefur alltaf verið dýrt að vera fátækur. Ég er líka þeirrar skoðunar að þetta eitt og sér leysi það ekki því að það er líka annað sem kemur fram í þessu frumvarpi

svokölluðu hagkvæmari bifreiðum sé hreinlega sniðug leið fyrir þá sem hafa minna á milli handanna því að eftirmarkaður þeirra ökutækja er svona sirka um það leyti sem rafbúnaðurinn er að falla úr ábyrgð. það verður þá fólkið sem hefur minnst milli handanna sem situr uppi með þessi ökutæki í lokin þegar mesta viðhaldið er að detta á.

sem er að verða á bílaflota landsmanna og hér er þá verið að reyna að grípa til varna fyrir hagsmuni ríkissjóðs sem hefur auðvitað reitt sig á tekjur frá bíleigendum hingað til. Í sjálfu sér fellst ég alveg á það sjónarmið að það þurfi að huga að þessari kerfisbreytingu í ljósi þessarar þróunar.

að beita fyrir sig þessu tekjuöflunarkerfi, sköttum, í þágu einhvers allt annars markmiðs og allt annars máls sem eru loftslagsmálin.

felst í þessu frumvarpi heilmikil neyslustýring og að mínu mati þar með misráðin notkun á sköttum í allt öðrum tilgangi en í tekjuöflunartilgangi. Það er það sem ég hef helst við þetta að athuga. Ég tek eftir því að við mat á áhrifum telur ráðherra að það sé skattalega hagkvæmt í þessum tilgangi að neyslustýra og það er kveðið á um að það sé skattalega hagkvæmt að velja hreinorkubifreiðar til að styðja þessi markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Út á þetta gengur svolítið frumvarpið líka. Ég vil vekja athygli hæstv. fjármálaráðherra, sem er nú ókjörinn fulltrúi hér í salnum og sérstaklega skipaður með vísan til faglegrar þekkingar á sviði hagfræði, á skýrslu kollega hans frá Hagfræðistofnun sem út kom 2022 þar sem sérstaklega var einmitt fjallað um áhrif ýmissa aðgerða stjórnvalda í loftslagsmálum. Þar fékk aðgerðin sem miðaði að því að flýta orkuskiptum og niðurgreiða kaup á rafmagnsbílum í þeim tilgangi að flýta orkuskiptum algera falleinkunn. Í þeirri skýrslu er bent á að slíkar aðgerðir séu einar verstu aðgerðir sem hægt er að grípa til í loftslagsmálum þannig að ég hefði áhuga á því að hæstv. fjármálaráðherra

að það væri auðvitað þarna einhver annar kostnaður sem snýr að veganotkun en slitin og þess vegna væri ekki rétt að hækka gjöldin í þeim veldisvexti sem þessi slit eru en mér finnst einhvern veginn blasa við að jafnvel þótt við gæfum okkur að

Í þessu sambandi finnst mér vert að velta því fyrir sér hvort það sé heiðarlegt að segja að þessi kerfisbreyting sé vegna slita á vegakerfinu, eins og gert er, en gera þá ekki þennan greinarmun á litlum sparneytnum fjölskyldubíl og þungum bíl. Þetta finnst mér vera vísbending um það að hér sé verið að hygla rafbílum sem geta verið litlir, jafn litlir og litlir bensínbílar en mörgum tonnum þyngri heldur en bensínbílar. Mér finnst bara heiðarlegt að menn setji það þá hérna fram vegna þess að

bíls og 2 tonna. Ég geri líka athugasemdir, eins og aðrir sem hafa komið hingað upp, við 25% hækkun kolefnisgjalds ofan á þá 60% hækkun sem var gerð hér degi fyrir kosningar í nóvember sem sturtaði heilum 6 milljörðum kr. í skattahækkun yfir fjölskyldur í landinu og fyrirtæki. Ég geri líka athugasemdir við það, eins og hefur verið nefnt hér, að miða þetta kolefnisgjald við verga landsframleiðslu og að það sé eitthvert sérstakt metnaðarmál að kolefnisgjaldið sé á hverjum tíma 1,7% af vergri landsframleiðslu. Skiptir þróun vergrar landsframleiðslu bara engu máli í þessu sambandi? Eiga skattgreiðendur hér og þingmenn, sem hefur verið bent á, að hlaupa á eftir breytingum á þessu á þessu sviði eins og þær verða? Þessi tenging við verga landsframleiðslu er þó hjóm eitt

á uppdiktuðum markaði hjá Evrópusambandinu á þessum heimildum. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra hvort hann hafi einhverja hugmynd um það hvernig kaupin gerast á eyrinni á þeim markaði. Eiga þingmenn líka að eiga von á því að fá hingað inn í sal frumvörp sem hækka eða lækka kolefnisgjaldið eftir þróun á losunarheimildum á þessum gervimarkaði hjá Evrópusambandinu? Ég geri athugasemdir við þetta og hvet nefndina til að skoða þetta sérstaklega. Það

Ég vil líka nefna það í þessu loftslagsbixi sem ég hef mikinn áhuga á — og menn hafa reynt að tengja nánast annað hvert mál sem kemur hingað inn í þingsal við einhverjar aðgerðir í loftslagsmálum og það er ekki til sú skattahækkun undanfarin ár sem hefur verið gerð sem ekki er réttlætt með vísun í einhverjar alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum

hafi fullyrt það og upplýst um að það falli til 70% meiri losun í framleiðslu á rafmagnsbílum heldur en á bensínbílum, 70% meira.

mér er tíðrætt um kolefnisgjaldið af því að þótt þetta frumvarp kallist kílómetragjald hérna á göngum Alþingis þá felst mesta skattahækkunin, mestu áhrifin á heimilin og fyrirtækin í landinu, í breytingunni sem er neðanmáls í þessu frumvarpi sem er 25% hækkun á kolefnisgjaldi ofan á 60% hækkunina sem var fyrir nokkrum dögum.

Íslandi. Mér er umhugað um að menn átti sig á því að það er kolefnisgjaldið sem hér skiptir máli og kolefnisgjaldið hefur áhrif á fleiri en bifreiðaeigendur eða farþega í bílum. Það hefur áhrif á landbúnaðinn. Það hefur áhrif á sjávarútveginn og það er ekki gerð nein tilraun til að meta þessi áhrif til hlítar á þessar atvinnugreinar heldur er þvert á móti viðurkennt að það eigi eftir að skoða hver þau áhrif eru.

líka rétt að halda því til haga að tekjulágir verða harðar fyrir hækkun á gjöldum eins og kolefnisgjöldum og reyndar þessari kerfisbreytingu líka. Það er viðurkennt í þessu frumvarpi að tekjulágir eiga síður rafmagnsbíla sem hafa verið dýrari bílar hingað til, það vonandi breytist í tímanna rás. En í frumvarpinu er viðurkennt að þeir eiga eyðslufrekari bíla og muni verða fyrir þessari skattlagningu frekar. Ég nefni þetta líka sérstaklega vegna þess að það fer tvennum sögum af því í frumvarpinu hvort þetta frumvarp hafi einhver áhrif yfirhöfuð. Í einu orðinu er fullyrt að þetta sé bara kerfisbreyting sem núllist út með einhverjum hætti en í öðru orðinu er fullyrt að

sem mér finnst ekki sett fram með sanngjörnum hætti. Þarna er verið að sýna eins og það sé einhver einföldun í gangi þegar hið rétta er að þau gjöld sem hafa verið lögð á hingað til og merkt eru þarna blá eða fjólublá hafa öll verið innheimt saman hingað til. Ég hefði áhuga á að vita og beini því til nefndarinnar að kanna hvort það væri ekki tilefni til þess að þau gjöld sem eftir eru, kolefnisgjaldið, bifreiðagjaldið og vörugjöld af ökutækjum, færu líka inn í þetta kerfi til að einfalda þetta enn frekar. Það er engin leið fyrir skattgreiðendur að átta sig á því hvort gjöld er að hækka eða lækka vegna þess einmitt að gjöldin eru svo mörg og margvísleg

einföldun, að taka burt vörugjöldin af bensíni en eftir standa þá kolefnisgjöldin og kílómetragjaldið. Skildi ég rétt að henni þætti það betra ef kolefnisgjaldið myndi líka alfarið falla niður og öll

Ég fullyrti ekkert um það. Ég bara velti því fyrir mér hvort það gæti ekki verið hagkvæmt og meira gagnsæi sem fælist í því að taka þessi gjöld sem eftir eru í þessari skýringartöflu sem frumvarpið lýsir sem eftirstandandi gjöldum — en eftir þessa miklu einföldun, ef þetta frumvarp nær fram að ganga, munu bara standa eftir kolefnisgjaldið, bifreiðagjaldið og vörugjaldið af ökutækjum,

sem eru í tekjum ríkissjóðs þegar innflutningur á bifreiðum sveiflast. Hann getur sveiflast mjög mikið eftir bara árferði á heimsmarkaði og við þekkjum það. Þá dragast tekjurnar mjög mikið saman hjá ríkissjóði

ef þessi gjöld af notkun bíla yrðu sett á þessu stigi en ekki við innflutninginn og annað. Bensíngjaldið, eins og hv. þingmaður nefndi, bensín verður áfram selt, og kolefnisgjaldið yrðu þá færð inn í þetta.

kolefnisgjald í dag er síðan ekkert notað í einhverjum kolefnistilgangi. Kolefnisgjald í dag er hluti af tekjustofnum ríkissjóðs og ef það verður lagt af þá náttúrlega hefur ríkissjóður minna fé þannig að ef draumur hv. þingmanns um að leggja af kolefnisgjaldið alfarið

En ég játa að ég skil örlítið betur þá nálgun að láta almenn vörugjöld af bifreiðum renna út í kílómetragjaldið. En ef maður hefur

til loftslagsmála og -markmiða en eru í rauninni bara einföld, hefðbundin tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Þannig er það og þá skulum við kalla það réttum nöfnum. Við skulum afnema kolefnisgjaldið, setja það inn í kílómetragjaldið og láta alla borga fyrir notkun á bílum, ekki bara fjölskyldurnar sem ekki hafa efni á að kaupa fínu og dýru rafmagnsbílana sem menn hafa verið að niðurgreiða hér fyrir marga milljarða á undanförnum árum fyrir hátekjufólk. Dreifum skattbyrðinni. Sammælumst um að ríkissjóður þarf að afla sér tekna og hann geri það með almennum hætti sem leggst á alla en ekki bara suma og hættum að kalla loftslagsskattana skatta í þágu loftslagsins. Þeir eru ekkert í þágu loftslagsins, þeir eru í þágu ríkissjóðs.

Að mínu mati er afar eðlilegt að þeir sem nota vegakerfið greiði fyrir notkun á því en hins vegar þarf að nálgast það með skynsamlegum hætti. Hér hefur verið umræða um kolefnisgjald og mikilvægi þess að meta heildaráhrifin af þessu frumvarpi sem ég styð mikið.

Það sem vekur upp spurningar hjá mér eru önnur fornbílaskráningarviðmið þar sem hefðbundin skilgreining fornbíls á Íslandi miðast við 25 ára aldur. Það er ástæða til að velta fyrir sér hvort þessi undantekning sé nægilega víðtæk eða hvort réttara væri að samræma hana eldri fornbílaskilgreiningum því ef markmiðið er að hlífa fornbílum

sem þegar glíma við ýmsar rekstrarlegar áskoranir, verði fyrir ósanngjörnum viðbótarkostnaði. Mér skilst eftir lestur og að hafa fengið kynningu á þessu máli að þá sé verið að horfa á að meðalfólksbíllinn komi út á sama

en ekki endilega eftir kílómetrum og það hefur komið fram hér að það sé búið að skoða það og skilgreina hverjir aka mest, ef við getum orðað það þannig, þó að það séu eflaust einhver tilvik í báðar áttir sem eru undantekningar.

þá kannski gæti það stutt málið til framtíðar. Varðandi samkeppnishæfni fyrirtækja í dreifbýli þá er það nú bara þannig að fyrirtæki sem starfa í þéttbýli, þar sem vegalengdir eru styttri, verða ekki fyrir sama kostnaðarauka. Við gætum því staðið frammi fyrir því að rekstrarkostnaður hækki á landsbyggðinni sem gæti leitt til hærra vöruverðs og jafnvel dregið úr samkeppnishæfni íslenskra framleiðslufyrirtækja. Það er nauðsynlegt að tryggja að þessi breyting bitni því ekki með ósanngjörnum hætti á atvinnulífinu utan höfuðborgarsvæðisins. Ég veit að önnur gjöld eiga að lækka á móti en það er þessi hræðsla við að þau hækki aftur og ég mun koma að því síðar í máli

og hvort hægt sé að huga að einhverjum úrræðum eins og afsláttum fyrir fyrirtæki sem eru háð miklum akstri eða tímabundnum aðlögunum til að draga úr neikvæðum áhrifum — ég veit að það er stuðningur við fyrirtæki á landsbyggðinni en hann er ekki nægjanlegur

Í því samhengi er mikilvægt að tryggt verði að olíugjöld, sem samkvæmt frumvarpinu eiga að lækka, hækki síðan ekki aftur á næstu árum. Saga skatta og gjalda sýnir okkur að slíkar álögur eiga til að hækka smám saman

Ég veit að neytendur eiga svo sem sjálfir að fylgjast með þessu og þrýsta á þetta og vekja athygli á þessu

skili raunverulegu réttlæti í gjaldtöku og verði ekki til þess að fyrirtæki og heimili greiði bæði kílómetragjald og síðan hækkuð olíugjöld í framtíðinni. Það sem ég sá ekki í frumvarpinu fljótt á litið er ferðaþjónustan og bílar sem t.d. koma með Norrænu.

Eins og áður segir er mikilvægt og kominn tími til að við fáum nýtt og sjálfbært fyrirkomulag varðandi gjaldtöku fyrir vegakerfið en jafnframt mikilvægt að við horfum á heildarmyndina og heildaráhrifin eins og áður sagði

þó að það séu nokkrir punktar sem að mínu mati þyrfti að skoða og ég reikna með að hv. efnahags- og viðskiptanefnd fari yfir upp á það að gæta réttlætis þess í framkvæmdinni.

Það er auðvitað okkar hlutverk að tryggja bæði réttlátt og skilvirkt kerfi sem allir geti sætt sig við. Ég treysti því að hv. efnahags- og viðskiptanefnd taki þetta mál, rýni það vel og leggi þá til breytingar þar sem hún telur að þær þurfi að koma fram.

ökutæki erlendra sendiráða eru undanþegin. Ég ætla ekkert að fullyrða um það hvernig ökutæki íslenskra sendiráða erlendis eru skattlögð. Ökutækin sjálf

alveg sama hvar við erum í heiminum þá eigum við að fylgja þeim lögum og reglum sem eru í því landi þar sem við erum stödd og að það eigi að gilda um sendiherra og aðra embættismenn líkt og aðra landsmenn.

vegna vegakerfis og jafnvel fleiri hluta. Við erum að hverfa úr kerfi sem er tiltölulega einfalt svona utan frá séð inn í kerfi sem virkar á mig alla vegana sem virkilega flókið. Snúið, flókið með fullt af agnúum, fullt af möguleikum á flækjustigi í

og leggur skyldur, held ég mun meiri skyldur, á ýmsa aðila innan kerfisins og úti í samfélaginu umfram það sem nú er á einhvers konar einfalda álagningu olíugjalds

í þessum hlutum umfram það sem nú er. Nú veit ég auðvitað ekki hvernig gengur að innheimta olíugjaldið en ég gæti ímyndað mér að það sé bara einfalt, það séu fáir aðilar sem borga þá bara af einhverjum stórum förmum sem koma hingað til lands,

Greiðslutímabilið, hvað skyldi það vera? Mánaðarlega. Þannig að þú færð innheimtu inn í netbankann þinn mánaðarlega. Ég held að utanumhaldið sé umfangsmikið og það liggur fyrir í frumvarpinu að það er kostnaðarsamt.

Það er líka von á því að það verði aukinn kostnaður hjá gjaldendum til

fjármála, aftur til fortíðar. Við erum svolítið að hverfa til baka. Kannski tölvukerfin muni hjálpa eitthvað upp á að þetta verði ekki eins flókið og ég er að segja en þetta er svolítið að fara þangað.

Nú hef ég ekki hugmynd um það hvort þetta sé rétt eða rangt og þekki enga aðra. En þetta segir mér svolítið — erum við komin aftur frá því í gamla daga þegar menn voru að snúa með borvél kílómetramæli niður? Nú er þetta í tölvu reyndar, en er stór hætta á því að það sé hægt að komast hjá því að borga þetta gjald og opnar þetta leiðir til þess? Ég veit ekkert um það. Ég bara velti þessu upp. Það er þá auðvitað afturför frá þessu einfalda olíugjaldi.

mjög mikið á síðasta ári, hátt í 60%, og aftur á að hækka það núna, þannig að það er í stjórnlausri hækkun að því er virðist. Þetta frumvarp kemur ekkert í veg fyrir það að stjórnvöld geti haldið áfram að hækka gjöld á eldsneyti.

Þar kemur fram í a-lið að björgunarsveitir eða ökutæki björgunarsveita séu undanþegin þessu kílómetragjaldi. Ég er alls ekki á móti því beint en ég bara spyr: Hvers vegna? Hvers vegna? Er þarna verið að hygla björgunarsveitum, sem ég er alls ekkert á móti, bara alls ekki, en hvers vegna?

þar sem er rætt um fornbifreiðar. Ef ég hef lesið þetta rétt þá eru fornbifreiðar undanþegnar en einungis þær sem eru skráðar fyrir 1. janúar 1965. En bíllinn sem var skráður 1970? Nei, ekki hann. Auðvitað aka þeir ekki neinar svakalegar vegalengdir, en hvers vegna er þessi dagsetning frekar en einhver önnur?

Auðvitað eru sendiráðsbifreiðar í löndum þar sem vegtollar eru algengir og næstum á hverju horni að greiða vegtolla eins og aðrar bifreiðar, auðvitað er það þannig.

Þannig að ég spyr líka hæstv. ráðherra, sem er nú búinn að yfirgefa salinn: Hverjar eru forsendur fyrir því að veita þessa undanþágu?

en ekki einhvers konar olíugjaldi eða kílómetragjaldi á ökutæki. Lögreglan er auðvitað að sinna mörgu öðru heldur en bara eftirliti með umferð, mörgu öðru. Hann nefndi líka vegmerkingar eða umferðarmerkingar sem held ég að hljóti að vera mjög lágur kostnaður í stóra samhenginu með viðhaldi og uppbyggingu vegakerfisins.

Þetta er gífurlegur veldisvöxtur og þess vegna spyr ég: Hver eru rökin? Geta rökin hugsanlega verið þau

Ég bara velti þessu upp hér svona eftir fyrsta lestur á þessu frumvarpi. Ég var nú búinn að skrifa miklu meira hjá mér en tíminn er að renna út og ég þakka þá fyrir.

gjald af því þegar bíl er lagt á fjölförnum stöðum þar sem einhverjir aðrir myndu hugsanlega vilja geta notað sama stæði. En það er eins með það, það leið ekki sá dagur — ég var í borgarstjórn í sjö ár — án þess að

og það er oft ekki endilega þannig. Það gerist auðvitað ekki nema með peningum, svo einfaldur er sannleikurinn.

skattleggja vegakerfið og þær eru misskilvirkar og misflóknar. Ein þeirra eru svokallaðar „vignettur“ þar sem þú kaupir einfaldlega einhvern límmiða og færð fyrir hann

Önnur leið sem hér hefur verið nefnd eru veggjöld. Veggjöld hafa ýmsa kosti og ég hef í gegnum tíðina verið nokkuð hrifinn af því að innheimta bein gjöld af vegum. En það skal enginn ljúga því að sjálfum sér að veggjöld séu óumdeilt fyrirbæri sem væri auðvelt að koma

Árnason, sem ég skildi þannig að hann væri fylgjandi veggjöldum inn á höfuðborgarsvæðið, kannski minna af þessum hugmyndum um að borga veggjöld inni á höfuðborgarsvæðinu til að fara á milli sveitarfélaga og hverfa. Ég

og hún var sett fram; ég gæti alveg lifað við það en ég held að það sé ekkert endilega sérstaklega raunhæft. Og aftur, ef við erum að tala um kostnað við innheimtu er kostnaðurinn við innheimtu á veggjöldum töluverður. Við þurfum að koma fyrir myndavélum á öllum þeim stöðum þar sem bílar aka fram hjá til að taka myndir af bílnúmerum, senda þau inn í eitthvert app sem fólk setur upp hjá sjálfu sér.

að bílar úti á landi eyða meiru og eru þyngri og myndu þar af leiðandi að jafnaði eyða meira í því kerfi sem væri verið að koma á, sem er kerfið sem er í dag.

„Þegar gjaldskrá kílómetragjalds er yfirfærð á hefðbundin raundæmi er ljóst að rekstrarkostnaður mun hækka. Vörubíll (26 tonn) með eftirvagn (18 tonn) greiðir í dag rúmlega 2,2 milljónir kr. á ársgrundvelli í þungaskatt sé miðað við 120.000 ekna kílómetra á ári. Í nýju kerfi mun vagnlestin greiða tæpar 7,3 milljónir kr. í skatt.

og sennilega nær 15%. Spurningin sem fylgir er einföld: Treystir hv. þingmaður sér til að rengja þetta dæmi?

kerfisbreytingu er að ræða, sem á að vera nokkurn veginn tekjulega hlutlaus, þá gefur það augaleið að kerfisbreyting sem er svona í heildina tekið hlutlaus, getur ekki komið vel út fyrir alla. Það hlýtur að vera einhver sem mun að jafnaði aðeins græða og einhver sem mun aðeins tapa. Eins og ég hef skilið þetta þá er það þannig að ef við breyttum raunkostnaði vegakerfisins af sumum þyngri ökutækjum þá hefur gjaldtakan hingað til ekki verið í fullu samræmi við

og munum við taka þessa punkta með okkur inn til efnahags- og viðskiptanefndar og rýna þá vel. Það er til umræðu þetta nýja tekjuöflunarfyrirkomulag til ríkisins til að standa undir vegakerfinu. Þetta er stórt skref í átt að sjálfbærni, sanngirni og gegnsærri skattlagningu ökutækja og umferðar á Íslandi. Frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra um kílómetragjald er mikið svar við þeirri áskorun að tryggja stöðugar tekjur til vegakerfisins í ljósi hraðrar þróunar í orkuskiptum og breyttra samgangna. Það kemur ekki í stað nýrra skatta heldur endurskipuleggur tekjuöflun ríkissjóðs af ökutækjum á sanngjarnari og gegnsærri hátt. Síðasta ríkisstjórn hóf þessa vegferð árið 2021 til að bregðast við þeirri staðreynd að tekjur ríkissjóðs af ökutækjum og eldsneyti hafa rýrnað umtalsvert og munu halda áfram að fjara út. Ástæðurnar eru góðar; fjölgun rafbíla og sparneytnari bifreiða á vegunum, en þær krefjast þess að við endurskoðum hvernig við fjármögnum vegakerfið.

Fjármálaáætlun ríkisins gerir ráð fyrir að 1,7% af öllum tekjum ríkissjóðs komi af ökutækjum og umferð. Þetta frumvarp er leiðin til að tryggja áframhaldandi fjármögnun á sanngjarnari hátt. Frumvarpið leggur til að innleitt verði kílómetragjald fyrir öll ökutæki með svipuðu fyrirkomulagi og þegar hefur verið tekið upp fyrir rafbíla, vetnisbíla og tengiltvinnbíla frá og með janúar 2024. Frá og með 1. júlí 2025 munu öll ökutæki greiða kílómetragjald sem byggist á eknum kílómetrum. Bílar undir 3,5 tonnum munu greiða 6,7 kr. á hvern ekinn kílómetra.

af umferð. Mér fannst sú ræða mjög góð og ég mun taka þá ræðu sérstaklega með mér inn í umræðu í efnahags- og viðskiptanefnd. En það er eðlilegt að fólk hafi áhyggjur af verðhækkunum á eldsneyti

Það hefur líka komið fram í umræðunni að rafbílar missi skattalegt forskot en það hefur verið bent á að rafbílar muni nú greiða sama kílómetragjald og bílar sem brenna jarðefnaeldsneyti

Þess vegna þótti ekki rétt að gera gjaldamun á þessum flokkum enda hefur slíkur munur verið óverulegur og getur leitt til ósanngjarnra afleiðinga, til að mynda fyrir rafbíla. Svo er það sem hefur líka komið fram í nokkrum ræðum í dag, áhyggjur sem ég tek alvarlega og við þurfum að rýna sérstaklega, það að kílómetragjaldið sé landsbyggðarskattur. Það var auðvitað mjög sterkt í umræðunni hér á síðasta þingi að þetta væri landsbyggðarskattur og það þurfum við að rýna vel. Það hafa komið fram áhyggjur fólks um að þetta muni hækka flutningskostnað um landið. Það er kannski ekki alveg rétt því að það eru ekki allir vörubílar sem munu hækka í gjöldum, það eru bara allra stærstu vörubílarnir með aftanívagna sem munu greiða meira,

Svo hefur verið í umræðunni hvort þetta muni hækka rekstrarkostnað meðalbílsins en það er ekki alveg þannig. Breytingarnar hafa verið stilltar þannig að áhrifin á meðalfólksbíl verða lítil. Bílar sem eyða 7,5 lítrum á 100 km munu greiða svipað í nýja kerfinu og í gamla kerfinu

Þessi þróun er óumflýjanleg og áframhaldandi. Með innleiðingu þessa kerfis er verið að ljúka við þá vegferð sem fyrri ríkisstjórn hóf með breyttri gjaldtöku af umferð.

Við verðum að þora að breyta kerfinu og við gætum þurft að gera einhverjar breytingar með tímanum til að laga eitthvað til, en við verðum að skipta um kerfi og ég vona að þingheimur átti sig á nauðsyn þess

Kerfið er ekki skattahækkun heldur einföldun og leiðrétting á núverandi ósamræmi. Breytingin kemur verst út fyrir þá sem eru á stórum og eyðslufrekum ökutækjum á höfuðborgarsvæðinu en mun gagnast þeim sem keyra minna og eru á sparneytnari bílum og sérstaklega á landsbyggðinni. Það verður alltaf hægt að finna einhvern hóp sem kemur verr út úr nýja kerfinu en úr gamla kerfinu, en núverandi kerfi er líka langt frá því að vera fullkomið. Það er réttlætismál að allir greiði í samræmi við notkun sína á vegakerfinu og með þessu kerfi tryggjum við framtíðartekjur til vegagerðar á Íslandi á gegnsæjan og réttlátan hátt.

Einhvern veginn verðum við að horfast í augu við þessa upphæð og við verðum að fá tekjur inn í kerfið svo við getum horfst í augu við þessa stóru innviðaskuld. Þetta er ein lítil leið til þess og við þurfum að gera meira og hugsa í fleiri leiðum: Hvernig ætlum við að takast á við þessa stóru skuld?

sem er, held ég, einhvers konar nýjung, að lögveð sem skapast vegna þessa gjalds, og gerist nú varðandi önnur gjöld líka, fellur niður við við skráningu á eigendaskiptum ökutækis hjá Samgöngustofu. Ég held að þetta sé kannski ekki það sem er venjulegt heldur þarf fólk að kanna hvort það sé lögveð í öðrum tilvikum. En þarna er það skýrt tekið fram. Ég hef svo sem ekki svo sem ekki athugasemdir við þetta en kannski kemur þetta vegna þess að gjaldið er lagt á mánaðarlega og þess vegna safnast kannski ekki upp svo mikil skuld að það þurfi að hafa áhyggjur af þessu.

í hverjum lagabálkinum á fætur öðrum og þessi er engin undantekning. Ef þið lesið 25. gr. þá sjáið þið þvílíkt ægivald ríkisskattstjóra er gefið hvað varðar þennan málaflokk sérstaklega, í þessu tilviki kílómetragjaldið. Hann hefur gjörsamlega öll völd. Hann sektar og hann sektar og sektar meira fyrir allt hvað eina. Þetta er kannski bara venjulegt, kannski má finna svipað í öðrum lögum en þetta fer afskaplega í taugarnar á mér, þetta ægivald stjórnvalda

þetta er einhvers konar sjúkdómur í stjórnkerfinu, þetta ægivald sem hverju stjórnvaldinu á fætur öðru, í hverjum lagabálkinum á fætur öðrum, er fært

skilyrðislausa upplýsingaskyldu allra aðila sem taldir eru upp. Upplýsingaskyldu um hvað? Væntanlega eitthvað varðandi kílómetragjaldið, aksturinn eða bifreiðina eða eitthvað slíkt. En má ekki aðeins setja þetta í einhvers konar bönd,

Forseti. Ég vil þakka þingmönnum fyrir umræðuna, hún hefur verið gagnleg. Ég vil byrja á því að leiðrétta svar mitt við spurningu hv. þm. Stefáns Vagns Stefánssonar í upphafi umræðunnar þar sem ég sagði ranglega „skráningarskylt ökutæki“ þegar ég átti við skráningar- og skoðunarskylt ökutæki og það kemur nú glögglega fram í lögunum að dráttarvélar heyra ekki undir þau. Ég vil síðan skora á þá þingmenn sem áhuga hafa á þessu mikilvæga máli, sem er mjög mikilvægt að fái glögga rýni hjá þingmönnum, að fara inn á Vegina okkar allra þar sem búinn hefur verið til góður upplýsingapakki, það er mjög mikilvægt að fara yfir hann, og taka síðan undir orð hv. þm. Örnu Láru Jónsdóttur að það er mikilvægt að efnahags- og viðskiptanefnd fari yfir ákveðna hluta. Þetta er mál sem þarf góða kynningu. Það þarf að fara yfir öll álitamál sem hafa komið fram hér í dag, m.a. vandlega yfir áhrifin á flutningskostnað.

er útilokað að gera breytingu eins og þessa sem er tekjuhlutlaus, þ.e. skapar ekki nýjar tekjur fyrir ríkissjóð án þess að á einhvern halli á móti hverjum þeim sem hagnast. Eins og fram hefur komið þá er raunverulega verið að takast á við það vandamál að okkar fyrra fyrirkomulag, sem ég hef tekið eftir að margir þingmenn hafa nokkuð mikið álit á og þykir gott, byggist á því að þeir sem eyði borgi, þ.e. að það sé greitt í samræmi við eldsneytisnotkun en ekki að þeir sem noti borgi, sem er auðvitað markmiðið. Þetta fyrirkomulag var tekið upp vegna þess að það var til mikillar einföldunar við innheimtu. Enginn sá fyrir þá þróun að eldsneytiseyðsla ökutækja myndi dragast saman með þeim mikla hraða sem hún hefur gert á undanförnum 20 árum. Sé tímabilið þar á undan skoðað urðu sáralitlar breytingar en eftir að tölvutækni við stjórnun véla og alls kyns öðrum kröfum til ökutækja hefur fleygt fram hefur munurinn á greiðslu þeirra sem nota vegakerfið hallað mjög á þá sem eiga eldri og eyðslufrekari bíla á kostnað þeirra á kostnað þeirra sem aka á eyðslugrennri bílum. Og eins og ég vék að í ræðu minni í upphafi þá er niðurstaðan sú að það hefur heldur hallað á landsbyggðina í þessari þróun og það hefur heldur hallað á tekjuminni hópa í þessari þróun. Hún er ekki búin, hún mun halda áfram og það er nauðsynlegt að bregðast við. Í okkar viðbragði þurfum við þó að reyna að gera þessa breytingu með þeim hætti að hún sé skilvirk og skynsamleg. Það er markmiðið með þessum lögum. Ég legg því ríka áherslu á að hv. efnahags- og viðskiptanefnd fari vandlega yfir alla þá liði sem hér hafa verið ræddir.

að ólíklegt væri að hægt væri að gera kröfu til þess að hraðamælar og kílómetramælar í bílum sem eru framleiddir fyrir árið 1965 væru áreiðanlegir í skilningi laganna og að mögulegt væri að halda þeim við til þess er gerð krafa, og einfaldast var í ljósi þess að þessum bílum er hvort eð er ekið mjög lítið að undanþiggja þá lögunum. Ég vil einnig víkja örlítið að athugasemdum sem komu frá hv. þm. Sigríði Andersen, annars vegar um að áhrif á sjávarútveg hefðu ekki verið metin. Þau voru metin. Þegar áhrif á sjávarútveg eru metin verður að taka tillit til þess að kolefnisgjald er auðvitað útgjöld þeirra fyrirtækja og leiðir þar af leiðandi til lækkunar á veiðigjaldi og metin nettóáhrif á útgerðina eru um hálfur milljarður króna. Hún vék síðan að skýrslu Hagfræðistofnunar sem ég er ákaflega stoltur af að hafi verið nefnd hér í þingsal, ágætri úttekt á aðgerðum í þágu þess að draga úr kolefnislosun á Íslandi, og lýsti þar réttilega því að ívilnanir varðandi rafbíla hefðu af stofnuninni verið metnar sem ein af minnst skilvirku leiðunum til að draga úr Það er hins vegar þannig að það mat snerist um niðurgreiðslu rafbíla við innkaup og ekki um kolefnisgjöld. Kolefnisgjöld voru þar metin líka og

Það er alltaf jákvætt ef hægt er að fara þá leið. Mig langar að lokum aftur að þakka þingmönnum fyrir uppbyggilega og góða umræðu og hvetja hv. efnahags- og viðskiptanefnd til dáða í að fara yfir þá punkta sem hafa komið fram í þeirri umræðu. Hafi þingmenn skilið málið með einhverjum hætti er mjög líklegt að fleiri hafi gert það og þá er full ástæða til þess að á því sé sérstaklega tekið og um það fjallað. Ég þakka kærlega fyrir umræðuna. Virðulegi forseti. Ég kann ekki við annað en að taka aftur upp eða nefna aftur skýrslu Hagfræðistofnunar um mat á áhrifum

sem hann vísar réttilega í að það var sérstaklega verið að meta niðurgreiðslur til rafbíla, hvort hann hafi þá ekki í hyggju að breyta þeim áformum sem einmitt eru nefnd í þessu frumvarpi sem er til umræðu. Þar er áréttað að það eru enn þá uppi áform stjórnvalda um að halda áfram niðurgreiðslum á kaupum á rafbílum. Hefur hæstv. fjármálaráðherra þá ekki hug á því að endurskoða þessi áform svo mjög sem þau voru metin

að ef við tökum þau vandamál sem fylgja losun frá ökutækjum sem knúin eru með jarðefnaeldsneyti alvarlega þá reynum við samt að leita leiða til að ná árangri með skilvirkasta mögulegum hætti. Ég get svarað því til að það er víst ábyggilega ekki þessi leið sem er skilvirkust í því efni.

utanríkisráðherra að hafa forgöngu um gerð samnings við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands um sjálfstætt rannsóknasetur um öryggis- og varnarmál.

Lýðræðisríki læra og laga sig að breyttum veruleika. Þann styrk verður íslenska þjóðin að nýta sér í þágu eigin öryggis, á grundvelli þekkingar sem reist er á fræðilegum grunni og fenginni reynslu. Önnur vopn hefur hún ekki. Er því lagt til að undir handarjaðri Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands starfi sjálfstætt rannsóknasetur um öryggis- og varnarmál, RÖV, á grundvelli samnings við utanríkisráðuneytið. Til að rannsóknasetrið sé starfhæft þarf að tryggja grunnfjárveitingu af hálfu ríkisins vegna tveggja starfsmanna við setrið. Á setrinu verði stundaðar rannsóknir sem nýtast á hagnýtan og fræðilegan hátt fyrir þá sem undirbúa og taka ákvarðanir um hernaðarlegt og borgaralegt öryggi. Setrið verði fræðilegur og hagnýtur samstarfsvettvangur þeirra sem standa að samhæfingarstöð um almannavarnir auk öryggisdeilda einkarekinna fyrirtækja. Starfsmenn ráðuneyta og stofnana geti nýtt setrið til að dýpka eða víkka þekkingu sína. Þá tengist setrið erlendum rannsóknastofnunum sjálfstætt og í alþjóðlegu samstarfsneti Alþjóðamálastofnunar HÍ. Rannsóknastjóri stjórni setrinu og verði starf hans auglýst. Setrið hafi aðstöðu í húsnæði Alþjóðamálastofnunar. Setrið beiti sér fyrir útgáfu efnis á íslensku og ensku, standi að opinberum fyrirlestrum og málþingum, eitt eða í samvinnu við aðra.

Höfð verði hliðsjón af skipulagi og þróun sambærilegra rannsóknasetra annars staðar á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum. Innrás Rússa í Úkraínu 24. febrúar 2022 gjörbreytti þróun öryggis- og varnarmála í Evrópu, á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum. Innrásin setur svip sinn á nýja grunnstefnu NATO sem samþykkt var í Madrid 29. júní 2022 og á sameiginlega yfirlýsingu um norræna samvinnu í öryggis- og varnarmálum sem gefin var út 15. ágúst 2022 af forsætisráðherrum Norðurlandanna. Í norrænu yfirlýsingunni segir meðal annars að viðnámsþróttur norrænu samfélaganna skuli efldur á friðartímum, í hættuástandi og átökum með „sameiginlegu stöðumati, samvinnu í allsherjarvörnum, hagvörnum og viðnámsþrótti gagnvart skaðvænlegum aðgerðum á borð við netárásir og fjölþátta ógnir“. Virk þátttaka Íslendinga í svo víðtæku samstarfi verður ekki tryggð án þess að hér séu stundaðar fræðilegar rannsóknir á þessum sviðum í samvinnu við norrænar stofnanir.

áratug 20. aldar starfaði öryggismálanefnd á vegum forsætisráðuneytisins með fulltrúum þingflokka. Vegna starfa hennar varð til sérfræðiþekking og miðlun hennar jók gagnkvæman skilning milli flokka í kalda stríðinu. Nefndin var lögð niður þegar því lauk. Alþingi ályktaði 30. mars 2009 að fela ríkisstjórn Íslands að kanna grundvöll þess að setja á stofn sjálfstætt rannsóknasetur á sviði utanríkis- og öryggismála. Ríkisstjórnin fól nefnd allra þingflokka sem skipuð var í janúar 2012 á grundvelli þingsályktunar frá september 2011 um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland að huga að framkvæmd tillögunnar. Í tillögum nefndarinnar um þjóðaröryggisstefnu frá 20. febrúar 2014 segir, með leyfi forseta: „Telur nefndin ekki forsendur fyrir því að setja á fót slíkt setur við núverandi aðstæður, einkum af fjárhagsástæðum. Verður því fyrsta kastið að byggja á þeirri þekkingu og reynslu sem fyrir er. Þar er nærtækast að horfa til háskóla- og fræðasamfélagsins. Þegar aðstæður leyfa og fjármunir eru fyrir hendi telur nefndin rétt að skoða á ný stofnun slíks sérfræðiseturs.“

til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands.“ Þessi þingsályktunartillaga snýr að því að tryggja að í landinu sé fyrir hendi sérfræðiþekkingin sem er einn af hornsteinum þjóðaröryggisstefnunnar. Það þarf nú kannski ekki,

bara út frá sögunni, kalda stríðinu og seinni heimsstyrjöld, ef við förum yfir þessa sögu, á ótrúlega landfræðilega mikilvægu svæði og full þörf á að bæta getu

og við erum farin að tala um allt aðra hluti hvað þarf að gera í landinu varðandi fjárveitingar til þessa málaflokks þannig að þetta er bara dropi í hafið, upphæðin sem við erum að tala um hér. Ég held að henni væri mjög vel varið til að fá betri

til þingmannsins varðandi staðsetningu á þessu setri. Það er talað um að setja þetta í Háskóla Íslands. Nú höfum við séð á síðustu dögum að það er mikil umræða og mikil þróun í Háskólanum á Bifröst og Háskólanum á Akureyri

Þessi hugmynd hér og ég held bara almennt í stjórnsýslunni á Íslandi og á svo mörgum sviðum — við erum að fækka sílóunum sem tengjast þessum málum og þétta vinnuna og mynda einhvern kjarna.

En þetta er bara ótrúlega opið og ef við náum að byggja upp svona setur og með góðri og mikilvægri þekkingu

Virðulegur forseti. Það eru sannarlega viðsjárverðir tímar og þróunin í heiminum og atburðir nýliðinna ára hafa undirstrikað mikilvægi öryggis- og varnarmála og þess að við skilum ekki auðu í þessum málaflokki.

Virðulegi forseti. Við verðum sömuleiðis að hafa það hugfast að við erum herlaus smáþjóð og ég hef tekið eftir því, sem er jákvætt, að það virðist vera þverpólitísk samstaða á þinginu um mikilvægi öflugs samstarfs borgaralegra stofnana á vettvangi öryggis- og varnarmála

um rannsóknarsetur öryggis- og varnarmála og ég vil þakka honum kærlega fyrir málið og fyrir framsögu sína í málinu. Ég er meðflutningsmaður á þessu máli og styð það heils hugar. Hv. þingmaður hefur sannarlega verið öflugur í málflutningi og baráttu í þessum málaflokki og hefur m.a. lagt þessa tillögu fram ítrekað, eins og hann rakti hér áðan í ræðustól. Eins og hv. þingmaður bendir á verðum við að skrásetja þekkingu og auka fræðilega umfjöllun á sviði öryggis- og varnarmála. Þetta er gríðarlega mikilvægt í þágu öryggis Íslands en með þessu gætum við tengt saman fólk og stofnanir og aukið og dýpkað þekkingu. Sömuleiðis, eins og hv. þingmaður hefur komið inn á, gætum við með þessu aukið samstarf við erlendar rannsóknarstofnanir.

og þakka honum sérstaklega fyrir staðfestuna og fyrir það að halda þessu til streitu með því að hafa mælt fyrir þessu sennilega nokkrum sinnum áður. Að mínu mati er hér um að ræða mikilvægt mál, sérstaklega með tilliti til þess ástands sem við upplifum nú um stundir í alþjóðamálum.

Frú forseti. Á setrinu yrðu stundaðar rannsóknir sem nýtast á hagnýtan og fræðilegan hátt fyrir þá sem undirbúa og taka ákvarðanir um hernaðarlegt og borgaralegt öryggi. Við erum nú í því umhverfi að rannsóknir sem þessar eru okkur mikilvægar þó að það sé nokkur nýlunda fyrir okkur Íslendinga að þurfa að hugsa um hernaðarlegt öryggi lands og þjóðar okkar. Þeir sem koma og

Þegar við bætist að forseti og stjórn Bandaríkja Norður-Ameríku virðast hafa breytt afstöðu sinni í alþjóðamálum og draga fremur taum Rússa en bandamanna sinna í NATO þá minnkar ekki ástæðan til þess að við hugum vel að vörnum lands og þjóðar.

samvinnu í allsherjarvörnum, hagvörnum og viðnámsþrótti gagnvart skaðvænlegum aðgerðum á borð við netárásir og fjölþáttaógnir. En það eru einmitt þessar fjölþáttaógnir, frú forseti, sem við þurfum að hafa sérstaklega í huga hvað Ísland varðar, ekki hvað síst netárásir.

að Alþingi og nefndir Alþingis muni leita hugsanlega eftir upplýsingum og gögnum frá þessari nefnd þá muni nefndin líka leita eftir upplýsingum frá Alþingi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum það í huga að við erum sífellt, alþingismenn, að sækja upplýsingar sem nýst geta við svona starf.